standardih in normativih, o prenizkih plačah na tem področju, tako da to ni nekaj novega, je pa vprašanje, kako smo ta del naslavljali tudi kot družba. Če se mogoče dotaknem najprej enega dela stvari, ki so bile izrečene S strani NSi je prišla neka pobuda, da bi se kadrovski problem reševal z brezposelnimi. Nekaj je že državni sekretar povedal glede siljenja ljudi. Zadeva je povsem kontradiktorna. NSi predlaga, da ljudi, ki so jih leta in leta zmerjali z lenuhi, zdaj pošljemo, da bodo kvalitetno skrbeli za naše starejše. Mogoče bi bilo v redu, da si zdaj v tem trenutku vsi nataknemo plenice, opravimo veliko potrebo, pa bom šel jaz ven po enega mimoidočega, približno tak je normativ, pa nam bo zamenjal plenice. Zelo hitro bomo ugotovili, kaj je to dostojanstvo, kaj je ta odnos med zaposlenim in uporabnikom, kakšen mora biti ta odnos, kakšen mora biti ta zaposleni in mogoče potem ne bomo na tako populističen način izvajali nekih instant predlog. Reklo se je, da je plača tista, ki bi bila nujen ukrep. Jaz se strinjam, da je plača zelo pomembna. Če pogledamo v bližnjo preteklost, je bivši minister Janez Cigler Kralj dvignil plačo v socialnem varstvu, mislim, da decembra, nekaj mesecev pred volitvami, smo že govorili o tem, da je bil takrat poseben čas, čas covida, in da je bilo to seveda potrebno, ampak če pogledamo tudi te današnje debate, ta dvig plač ni imel nobenega učinka na kadre, popolnoma nobenega. Gre pač za nek parcialen ukrep, ki pa je imel mogoče na drugi strani učinek na volilni uspeh te določene stranke in definitivno je imel učinek na dvig oskrbnin v domovih, ki so se potem zamrznile do časa po volitvah. Kadrovski normativi, jaz prepoznam pomembnost sprejetja kadrovskih normativov, in to je ena od pomembnejših reči in nov kamen v mozaiku več ukrepov naslavljanja kadrov. Pove mi pa tudi to, da ste se takrat zavedali tega problema, da ni rešljiv čez noč. Zato ti kadrovski normativi in teh dva tisoč novih zaposlitev do leta 2030 in ne do jutri.

in hkrati zavedanje, kakšna družba smo in kakšna želimo biti. Zakaj? Zato, ker ima pač vsaka družba nekako različne kapacitete, iz katerih črpa te kadre. Niso vsi v neki družbi primerni za to, da skrbijo za druge ljudi. Te družbene potrebe so precej določljive, kadrovski bazeni pa so odvisni od različnih elementov. To je tisto vprašanje, kakšno družbo imamo, kakšno vzpostavljamo in kakšno želimo. To je nek kontinuiran proces. Do zdaj pa je bilo tako, da nas je ta kapitalistični ustroj in ta politika vsakič znova želela prepričati, da so solidarnost, človekoljubnost in vse ostale vrednote, ki jih pričakujemo od zaposlenih v socialnem varstvu oziroma bi jih morali pričakovati, nekaj, kar lahko kupiš. Nenehno smo deležni nekih obljub kapitalizma po sreči in zaslužku, če bomo le dovolj pridni. Seveda živimo v sistemu, ki najbolj poudarja individualnost in tekmovalnost. To ne gre skupaj s solidarnostjo, ki jo pričakujemo od zaposlenih, mogoče na kakšnem področju, v športu je recimo to dobrodošlo, nihče ne pričakuje recimo od Tadeja Pogačarja, da se pred ciljno črto ustavi, počaka in reče, fantje, dobro, zdaj bomo solidarni, bomo skupaj šli čez cilj. Tega se pri skrbi za sočloveka preprosto ne moremo iti, ker se tam pričakujejo točno tiste vrednote, ki pa jih ta sistem individualnosti in tekmovalnosti direktno zatira, solidarno skrb za sočloveka, zato je ta naš bazen kadrov, v to sem prepričan, majhen. Če bi drugače zastavili to družbo, bi lahko bil mnogo večji. Če se vrnem nazaj na plače. Seveda, plače so osnova, pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo. Del tega mozaika je tudi ta plačna reforma, ki bo naslovila to problematiko, ki smo ji seveda priča. Mnogo zaposlenih ima plačo, ki je nižja od minimalne plače, plače so se, kot sem prej povedal, naslavljale parcialno in vprašanje, s kakšnimi vzgibi. Dejstvo pa je, ne glede na to in ne glede na vsa dejanja iz preteklosti, da je večina poklicev v socialnem varstvu še vedno pod minimalno plačo. Kaj s tem sporočamo tem zaposlenim? Smo pa Smo pa imeli v preteklosti sistem, ki je poskrbel tako za zaposlene kot za uporabnike, imeli smo marsikateri poklic v socialnem varstvu, ki je imel beneficirano delovno dobo. Spomnim se 30 let nazaj, kjer sem bil zaposlen, smo imeli šest garsonjer za svoje zaposlene, ki so prišli tudi iz drugih republik in so lahko bili čez teden tam za neko simbolično plačilo, predvsem pa se je spoštovalo tako zaposlene kot starejše. Jaz se danes sprašujem, kam smo zašli. Ali sploh še kdo od mladih recimo vstane na avtobusu starejši osebi? Tudi to je vprašanje, kakšna družba smo. Žal se je v bližnji preteklosti vse prevečkrat šlo v smer, da pač z zadostno količino denarja lahko kupimo to človekoljubnost, kar seveda ni mogoče, zato v Levici vedno znova poudarjamo in poleg poštenega plačila za opravljeno delo na prvo mesto dajemo solidarnost in skupnost, ker je zgolj taka družba tista, ki ima odgovor na ta kompleksna vprašanja. Ukrepe seveda podpiram, se pa zavedam, da noben ukrep sam po sebi ne bo prinesel rešitve, ker je potreben širši nabor, skupek nekih ukrepov, tako standardi in normativi, plače in ta kupček ukrepov bodo na koncu prinesli rezultate. Seveda pozdravljam ta zakon, ki prinaša te različne ukrepe, ki bodo omilili to kadrovsko stisko. stisko. Kot rečeno, tako plačna reforma kot vsi našteti ukrepi, današnji in vsi prihodnji, so en kamenček v tem mozaiku reševanja kadrovske stiske v socialnem varstvu, še večje premike pa bomo na koncu koncev dosegli kot družba, ko bomo zavrgli to tekmovalnost, ta individualizem in se zavestno odločili za solidarnost. Hvala

predolgo. Ravno zato, ker govorimo, pa mislim, da smo si vsi edini, da gre za dostojanstvo do sočloveka, spoštovanje do sočloveka in prav zato že ves ta mandat govorimo o tem. Jaz sem zdaj v tem mandatu tukaj in koliko besed je bilo že izrečenih, povedanih na odborih, na seji o skrbi za starejše. Zdaj smo pri tem predlogu zakona, sem že prej v stališču povedala, da bi lahko mirno besedico nujni odvzeli in bi bilo enako, ker to niso nujni ukrepi. Poglejmo.

Ne morete zblefirati, ne morete zmanipulirati kar tako z nekimi besedami. Ne morem besedami. Ne morem drugače reči, saj veste, kaj to pomeni, če blefiraš. Ta blef o vaši skrbi in o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki bi torej s prejšnjim zakonom, zakonom prejšnje vlade, lahko veljal že leto in pol

smo poslušali, da je za to padanje vrednot kriv kapitalizem, jaz še vedno ne vidim kapitalizma v tistem v tistem pomenu besede, ki je bil tako zelo slabšalen. Družba je zdaj drugačna, iz tega izhajamo, tudi kapitalizem prinaša denar v proračun. Če smo prej rekli, da ste na začetku, pa bi lahko že zdaj jemali ljudem prispevek za dolgotrajno oskrbo in bi se polnil proračun, lahko bi izpeljali ukrepe in plačno reformo. Še predsednica države Nataša Pirc Musar je okrcala to vlado v včerajšnjem pogovoru. Ta vlak pelje prepočasi. Pa je bila zelo nežna z besedami. Poglejmo ukrepe. Poglavitne rešitve, kot ste zapisali, torej sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, da so na to čakali izvajalci, ampak se postavljajo tudi vprašanja, jaz sem namreč še danes dobila na mail nekaj predlogov, nekaj vprašanj, nekaj pomislekov, na katere očitno še vedno na ministrstvu niste zmogli odgovoriti izvajalcem, torej domovom za starejše in vsem tem, ki se s tem ukvarjajo. Za uveljavljanje sofinanciranja NPK, to je nacionalne poklicne kvalifikacije, je namreč treba predložiti dokazilo o plačilu računa za stroške in v 6. členu je napisano, da če so sredstva iz tega člena že porabljena v celoti, se zahtevek zavrne, kar pomeni, da je potem ves strošek na zavodu. Jaz predlagam, da potem tudi odgovorite na ta moja vprašanja. Potem kadrovske štipendije. Kadrovske štipendije niso hitra rešitev, niso nujni ukrep.

zaposlijo se drugje, da ne govorim o tem, da gredo čez mejo, ker so kakovostni. Mi torej potrebujemo kader, ki bo empatičen, kot ste prej sami govorili, in je treba na tem področju nekaj narediti. Kadrovske štipendije niso dovolj. Potem podpora vključevanju prostovoljcev. Ukrep je torej namenjen krepitvi vključevanja prostovoljcev v podporo uporabnikom socialnovarstvenih storitev in razbremenitvi zaposlenih. Jaz si sicer težko predstavljam, kako lahko v bistvu računamo na prostovoljce vsakodnevno ali pa takoj, takrat, ko jih potrebujemo, kajti prostovoljci že zdaj zelo radi prihajajo v domove za starejše. Vprašanje je tudi, ali se bodo za prostovoljce mogoče šteli tudi sami stanovalci domov, že zdaj nekateri, ki zmorejo, pomagajo v kuhinji pri strežbi,

Tudi tukaj se postavljajo mnoga vprašanja, kakšna bo ta učinkovitost, kako dolgo bo trajalo to usposabljanje, kako, na kakšen način bo to potekalo, kajti v zakonu vidimo, kaj vse ste zapisali, tudi kar se tiče birokracije. Izobraževanje ali usposabljanje za krepitev učinkovitih kadrovskih praks. V četrti alineji piše, da je izvajalec upravičen do povračila stroškov usposabljanja enkrat letno v višini do šest tisoč ali osem tisoč evrov in poročilo mora vsebovati tudi prilogo, dokazilo o plačilu računa za stroške, kar pomeni, da če so sredstva iz tega člena že porabljena, se potem pač v celoti ta zahtevek zavrne in je zopet zahtevek, torej strošek, na plečih zavoda. Ali so lahko, smo že povedali. Zdaj bom počasi zaključila in upam, da bom tudi pri delitvi časa imela priložnost. Posodobitev in optimizacija delovnih procesov. Vemo, da recimo robotski čistilec, da nekoga ne poškoduje, da je dokaj kvaliteten, stane najmanj 45 tisoč evrov. Lahko pa posamezni izvajalec uveljavlja v višini 30 tisoč evrov za vsako poslovno enoto. Kadrovska okrepitev, torej tudi kar se tiče integracije tujcev, se izvajalci sprašujejo, kakšna je njihova naloga, da se ta odgovornost za integracijo tujcev

vi ali oseba, na katero ste referirali, gledali še tisti prejšnji osnutek zakona, namreč v tem aktualnem, ki je v obravnavi, zahtevki niso več predmet zakona, tako da se bo sredstva dodeljevalo na podlagi javnega poziva in bodo na ta način zagotovljena upravičenim izvajalcem. Kar se pa tiče prostovoljstva, pa zakon ne posega v Zakon o prostovoljstvu, tako da je vsa ureditev glede prostovoljstva

niso zagotovile, in to je, kar tudi sama vidim, strateško dolgoročno načrtovanje kadrovskega primanjkljaja na državnem nivoju, ki je ključno za zagotavljanje ustrezne in trajnostne socialne oskrbe. To zahteva celovit pristop, ki vključuje analizo trenutnega stanja, predvidevanje prihodnjih potreb in oblikovanje učinkovitih politik ter programov. Če lahko podam tudi

mudilo zaradi pogojev Evropske unije in črpanja sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Zanimivo je pa tudi to, da med temi 30 vloženimi zakoni, takoj, ko smo prišli v parlament, tudi s to vsebino, ni bilo zakona, ki bi ga lahko obravnavali. Kadrovski primanjkljaj pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev je problem, s katerim se soočajo mnoge države, ne samo Slovenija. Ti primanjkljaji vplivajo tako na kakovost storitev, ki jih prejemajo uporabniki, kot na delovne pogoje v zaposlenih v sektorju. Kakšne so posledice kadrovskih primanjkljajev strateškega ne planiranja? Seveda pride do zmanjšanja kakovosti storitev, pomanjkanje osebja lahko vodi do manjše individualne obravnave uporabnikov in slabše kakovosti storitev, večje delovne obremenitve, obstoječi kadri so pogosto preobremenjeni, kar vodi do napak, dolgotrajnih bolniških, težave so pri zagotavljanju kontinuitete dela, se pravi, če nimamo kadrov, lahko pride oziroma prihaja do prekinjene ali omejene oskrbe,

dveh letih, ampak lahko rečem v 30 letih. Če ni strateškega planiranja in ne poznamo potreb, se kupčka malo tukaj, malo tam, kar ne gre. Današnji predlog zakona, ki ga obravnavamo, pa mislim oziroma verjamem, da je le del tega, kar država potrebuje, da bomo zagotavljali te socialnovarstvene storitve in tudi spravili in tudi spravili ne samo dolgotrajne oskrbe, marsikatero socialno storitev, tudi zdravstveno, v čimprejšnje realno izvajanje. Definitivno je tukaj med prvimi nova plačna politika in verjamem in upam, da bo čim prej sprejeta. Verjamem pa tudi, da denar ni vse, ker pri teh socialnovarstvenih storitvah, kot je prej lepo povedal gospod Černač, četrta, peta kategorija invalidnosti, seveda ni samo denar. Nekdo, ki dela 30 let, ki preklada invalide četrte, pete stopnje, verjemite, tudi za 500 evrov, če ne bo več zmogel, ne bo šel več delat tega dela. Tukaj so delovni pogoji. Prej sem slišala gospoda Horvata, ko je rekel, nova tehnologija in kaj bodo roboti delali z uporabniki. Dragi moji, brez nove tehnologije, gospod Horvat verjetno ni poskusil prekladati invalidne osebe četrte, pete kategorije, uporaba in kombinacija nove tehnologije z osebo je stik s tem uporabnikom in s tem, da ne bo ta zaposleni tudi zbežal čez pol leta, ko ne bo več Samih analiz trenutnega stanja in kaj se je nabralo, ne bi, da ne bom predolga. Mogoče bi pa povedala še dva primera dobrih praks, to so skandinavske države. Uvajanje modelov iz držav, kot sta Švedska in Norveška, kjer imajo učinkovite sisteme socialnega varstva z dobrimi delovnimi pogoji in podporo za zaposlene. Nemčija ima recimo dualni sistem izobraževanja, ki združuje teoretično in praktično usposabljanje in je recimo dober primer za izboljšanje kvalifikacij kadrov. Mislim, da imamo v ZDOsk in v današnjem zakonu tudi dele teh primerov dobrih praks. Mogoče še za zaključek. Z integriranim in strateškim pristopom lahko država učinkovito obvladuje kadrovske primanjkljaje v socialnovarstvenem sektorju, zagotavlja visoko kakovost storitev in podpira dobrobit svojih državljanov. Sama si želim, tudi na podlagi osebne izkušnje, da bomo stroka in vsi mi čim prej začeli razmišljati tudi o novih modelih za izbor in planiranje kadrov v socialnovarstvenih, tudi zdravstvenih, šolskih in ostalih storitvah, še pred še pred normativi in še posebej s storitvami, ki terjajo delo z ljudmi, in to je, da bomo dali večji pomen IQ testu za čustveno inteligenco. Prav ta namreč močno vpliva na naš uspeh in srečo.

kadrovske stiske v socialnovarstvenih zavodih s svežnjem osmih specifičnih ukrepov, kot so pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, vključevanje prostovoljcev, zagotavljanje kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcu, ukrepi za posodobitev in optimizacijo delovnih postopkov, ukrepi za izboljšanje integracije, ukrepi kadrovskega štipendiranja, kadrovski ukrepi v povezavi z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in ukrepi za sofinanciranje stroškov za pridobitev izobrazbe zaposlenega. Ta sveženj ukrepov naslavlja področja, ki do zdaj niso bila ustrezno naslovljena. Zaradi tega bo pripomogel h kadrovski stiski, s katero se soočajo socialnovarstveni zavodi. Zaradi tega je delček v mozaiku ukrepov, ki so potrebni, da bomo ta širok problem, pravzaprav ozko grlo, ustrezno naslovili, med katere gotovo spada v prvi vrsti reforma plač, izboljšanje pogojev dela in zvišanje plač. A kljub temu, da gre za en del potrebnih ukrepov, gre za, še enkrat, tisti del ukrepov, ki do sedaj pravzaprav niso bili naslovljeni, in to je ključno. S tem, ko jih bomo naslovili, bomo resnično hitro in v kratkem času pripomogli h kadrovski stiski v zavodih. Ne bomo je rešili samo s temi ukrepi, so pa ti ukrepi nujni na tem področju, da se bodo razmere začele izboljševati. Verjamemo, da se bodo. Hvala.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

Imamo štiri prijavljene, tako da ima vsak pet minut. Najprej dobi besedo gospa Alenka Helbl. Izvolite.

potem? Da se soočate s tem in to rešujete. Ugotovili ste, da so tukaj veliki problemi in zdaj imamo pred sabo to, kar imamo. Jaz bi morda še enkrat poudarila to, kar je povedal tudi eden izmed gostov na naši januarski seji. Sprašujem vas, kako naj mlad človek jemlje zanimivo delo, za katerega že na začetku ve, da bo dobil osnovno plačo pod minimalno plačo? Kako naj bo za neko mlado osebo zanimivo delovno mesto, za katerega že zdaj ve, da še kar nekaj časa ne bo tako urejeno, da bo lahko prost več kot en vikend na mesec, če ima srečo? Slišali smo tudi enega od predstavnikov zaposlenih v domovih za starejše. Kako naj bo za mladega človeka zanimivo delo v dejavnosti, kjer mora delati osem ali v primeru bolniških odsotnosti ali dopustov celo več dela prostih dni, medtem ko imajo njihovi vrstniki prosto? Kot nadomestilo za manj ugoden delovni čas pa prejmejo nekaj evrov na uro, ker se dodatek za delo na praznik ali nedeljo računa od nizke osnovne plače. Kako naj bo za mladega spodbudno delo s sodelavcem, ki ima za isto delo, ki ga opravlja enako vestno, pravočasno, strokovno, z vso skrbnostjo, pozornostjo, odgovornostjo, 20 ali celo 30 % višjo osnovno plačo, zgolj zato, ker je dlje časa zaposlen na tem delovnem mestu? In navsezadnje, kako naj bo za mladega človeka spodbudno okolje, kjer mora velikokrat delo opraviti namesto osebe z omejitvami, ker moramo imeti v zavodih zaposlenih najmanj 6 % oseb s statusom invalida? To so realni problemi. Jaz vem, da vi večino predlogov Skupnosti socialnih zavodov niste upoštevali. Ali pač? Boste povedali. Kaj predlagajo? Omogočiti ustrezno vrednotenje opravljenega dela, ne pa zgolj dosežene stopnje izobrazbe, enake osnovne plače za enako delo, za vztrajanje v javni službi pa naj se vzpostavi dodatek za stalnost. Ta ukrep bi onemogočil te razlike. Potem zaposlovanje več sodelavcev, da jih bomo lahko pogosteje razporejali, na pet dni v tednu, so rekli, na manj vikendov, na manj prostih dni, da bo delovno mesto z vidika usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja bolj primerljivo z drugimi dejavnostmi. Moramo se zavedati, da današnji mladi veliko stavijo tudi na prosti čas. Delo na praznike in vikende mora biti vrednoteno bolje, najbolj pravično pa bi bilo v nominalnem znesku, kajti delo v nedeljo je za čistilko ravno tako neugodno kot delo zdravnika. Zaposleni ne smejo biti kaznovani z višjim deležem davka od osebnega dohodka, kar je posledica izrazito visoke progresije pri dohodnini, ker pač zaradi višjih dohodkov dobivajo neke dodatke za manj ugoden delovni čas in tako naprej. Veliko so vam zapisali, vi niste upoštevali. Ko govorimo o tem, kako pravzaprav denar ni vse, prvič, denar je zelo veliko. Denar veliko pomeni starejšim, da bodo lahko nekako brez strahu vstopili v to tretje življenjsko obdobje, v ta zadnji del, da jih ne bo strah, kako dostojno bodo živeli. Denar je veliko tudi za vse tiste, ki delajo,

primerne pokojnine, o čemer bomo govorili tudi v naslednji točki. Ko govorimo o tem, kako so ti nujni ukrepi res nujni, se ponovno sprašujem, kje pravzaprav sem. Ta neznosna lahkost blefiranja o ukrepanju, ki pravzaprav ni ukrepanje, zato da se položaj izboljšuje. Hvala lepa.

600, torej za več kot 50 %. Kaj je naredilo ministrstvo oziroma Golobova vlada v teh dveh letih? Najprej je blokirala Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra 2021, v času vlade, ki jo je vodil gospod Janez Janša, in potem zamaknila uveljavitev dobrih rešitev tega zakona glede oskrbovancev domov starejših s 1. januarja 2023 na 1. december 2025, spremenila je možnost uveljavljanja pravic iz naslova oskrbovalca družinskega člana tako, da so te možnosti omejene, in ni uspela v vsem tem obdobju zagotoviti niti uresničevanja prve izmed pravic, ki so bile tako in tako zamaknjene za več kot leto dni. je državni sekretar naštel nekatere ukrepe iz tega famoznega zakona, ki naj bi zdaj čudežno rešil problematiko v domovih za starejše in ostalih institucijah, oblikah institucionalnega varstva, ki se kaže v pomanjkanju predvsem negovalnega osebja, zdravstvenega osebja, v tistih delih, kjer ljudje potrebujejo 24-urno oskrbo in ne morejo skrbeti sami zase. Niti en ukrep, spoštovani državni sekretar, ki ste ga našteli, ne bo prinesel nobenega učinka na tem področju. Zakaj ne? Zaradi tega, ker niti en ukrep ne izboljšuje položaja tistih, ki opravljajo te storitve v domovih za starejše. Niti en. Niti en evro od teh 9 milijonov 900, kolikor jih ta vaš zakon predvideva v štirih letih, ne bo izboljšal materialnega položaja zaposlenih, ki opravljajo te storitve, ali kakršnegakoli drugega je vaš poslanec Jakopovič omenil, da smo včasih poznali stanovanjsko politiko, ki je drugače urejala te zadeve. Gotovo bi bila dostopnost do stanovanj za te zaposlene eden izmed takih ukrepov, ki bi izboljšal možnost izvajanja teh storitev, ampak tega v vašem zakonu ni. Še marsičesa drugega ni. So pa prostovoljci, ki ste jih prej pozabili omeniti, omenili ste jih verjetno nekje vmes, kjer bodo domovi, če poenostavim, za usposabljanje in koordinacijo prostovoljcev po tem vašem zakonu, tisti, ki so manjši, ki imajo 50 do 99 oskrbovancev, prejeli mesečno tisoč evrov povračila, da jih bodo izobraževali in tako naprej. Tisti, ki so večji, nad 100, pa tri tisoč evrov mesečno, ne na prostovoljca, ampak ta znesek je na dom za starejše. Vaš kolega minister pa je 7. junija objavil razpis za razvoj in profesionalizacijo prostovoljstva,

Kako pravi razpis? »Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva, ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva.« A glej ga, no, mentorji in koordinatorji, birokrati bodo po tem razpisu dobili 35 tisoč evrov na leto. Dobra plača, mar ne?

brez teh ukrepov. Ampak zakaj ne bi teh sredstev, ki jih očitno imate na pretek, 12,6 milijona evrov, namenili izvajalcem? Namenili bi tistim, ki so trenutno v tem sistemu, vsi to ugotavljamo, tudi vi že dve leti to ponavljate in govorite, očitno so premalo plačani, niso dovolj stimulirani, da bi še želeli opravljati to delo. Glede na to, da je v zadnjih dveh letih dela na različnih segmentih dovolj, iz tega sistema odhajajo za blagajne trgovin in tako naprej, ne samo negovalke, tudi medicinske sestre, tudi višje medicinske sestre iz tega sistema odhajajo v druge sisteme, kar je slabo in škodljivo, ampak ta vaš zakon teh problemov žal ne rešuje. Glede na to, da bo seveda jutri ta zelena zelena luč dana za nadaljnjo obravnavo, je še mogoče v nadaljnjih fazah dodati kaj takega, kar bi lahko pomenilo dodano vrednost. Predlagam, da vaš kolega minister ta razpis za 12,6 milijona nemudoma ustavi, da tega kriminalnega dejanja ne počne in tega denarja na koruptiven način ne meče tistim, ki niso prostovoljske organizacije, ampak so prisesani na ta sistem, in da ta sredstva nameni tistim, ki skrbijo za starejše v domovih za starejše. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Miha Kordiš. Izvoli. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Predsedujoči, hvala za besedo. Da je kadrovska slika v skrbstvu starejših, še posebej v domovih starejših občanov, kritična že kakšno desetletje, mislim, da mi ni treba posebej poudarjati, to vemo. Vemo tudi, da so plače slabe, slabši so še edino delovni pogoji. V nekaj desetletjih, kar je bil osnovan ta kadrovski sistem, so se potrebe oskrbovancev drastično dvignile, s tem se je dvignila tudi obremenitev osebja, ki deluje v domovih starejših občanov, če dam ta primer – velja za medicinske sestre, velja za bolničarje. Efektivno nimamo opravka z nekim hotelom na stara leta, ampak z negovalno bolnišnico. S tem stanjem se politika ni kaj prida ukvarjala. Dolga leta medicinske sestre že opozarjajo na svoj položaj, dolga leta se zgodi bore malo ali nič. Ta trenutek danes ni v tem smislu čisto nič specifičen, zatečeno stanje je postalo zelo odbijajoče za pridobivanje kakršnegakoli novega kadra.

sile. Katerakoli oblast ima omejen instrumentarij, s katerim to lahko počne. Jaz pozdravljam ta današnji zakon, ga bom tudi podprl, mislim, da je okej, da je pozitiven, mogoče je bolj pozitiven v signalu, ki ga pošilja, da se želi to področje dejansko urejati, kakor v nekih samih določbah. Mislim, da so tu tudi predstavniki Vlade, predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost precej jasni – ta zakon ni neka revolucija, težak je 10 milijonov evrov in približno toliko učinka gre pričakovati Omenil sem, da so orodja, s katerimi se lahko lotimo sanacije kadrovske slike v domovih starejših občanov, omejena, ampak vprašanje plač je zagotovo glavno izmed takih orodij, če ne drugega zato, ker nam kakšnih drugih že zmanjka. Mislim, da bi morali glede na družbeni pomen skrbstva starejših, glede na sesuvanje celotnega področja skrbstva starejših intervenirati z namensko zakonodajo, ki bi drastično tukaj in zdaj, če je treba tudi mimo enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, skrbstvenim profilom dvignili plače, izrazito, izdatno, tukaj in zdaj, takoj. To se lahko naredi, ne bi bil prvi tak primer. Ta država ima v tem trenutku denarja, kolikor ga hoče imeti, dovolj, da ima Ministrstvo za obrambo eno milijardo evrov proračuna, dovolj, da kapital beleži rekordne dobičke – 6,7 milijarde evrov. Samo vprašanje politične volje je, ali bomo storili za medicinske sestre to, kar je bilo z eno vlado nazaj narejeno za soldate. Oprostite, mislim, da v tem trenutku starejši in družba nasploh veliko bolj potrebujejo ljudi v modrem in belih haljah kot pa ljudi v kamuflažnih uniformah in pod orožjem. Pozval bi vlado, da se ne izgovarja na 13. september, da se ne izgovarja na zaključek plačnih pogajanj o novem plačnem sistemu, ne vem kaj še vse. Dve leti že traja ta mandat, kadrovska stiska v domovih za starejše traja še bistveno, bistveno dlje. Treba se je samo vprašati, kaj je tukaj naša prioriteta, ali želimo nagrajevati in interventno rešiti kadrovsko stisko v domovih starejših občanov po najboljših močeh, kolikor je lahko, ali bomo pač zaradi tega, ker se nekomu v vladi to ne zdi, šparali na kakovostni oskrbi svojcev in še naprej obrabljali zaposlene v skrbstvu starejših, ki že zdaj leta in leta držijo to področje pokonci, ne zaradi plače, ampak izključno na etični pogon. Hvala.

Vlada se je zavezala, da bo plačna razmerja in plačna nesorazmerja reševala sistemsko. To je eno izmed temeljnih vodil vodil in projektov te vlade v tem trenutku. Tukaj ne gre za neko kaprico ali pa za neko arbitrarno odločitev, ampak gre za to, da je obstoj takšnega enotnega plačnega sistema in z njim povezan pravzaprav tudi obstoj takšne javne storitve, kakršno imamo, pravzaprav od tega odvisen.

pa je to nujno. Še enkrat, nujno je zato, da se ohrani enotni plačni sistem, in nujno zato, da se ohrani javna storitev v celoti. To vodilo vlade, ta zaveza vlade, da bo urejala plačna razmerja sistemsko, je bilo seveda tudi nujno vodilo pri pripravi zakona, ki je pred vami.

poimenovanje zakona, ker je bilo nekaj pomislekov na samo ime zakona, ampak je še kako na mestu, še kako nujno. To so nujni ukrepi, kakršnih pravzaprav do sedaj na tem področju še ni bilo in ki so ključni. Delavka, ki se bo tudi zaradi učinkov tega zakona razbremenila pri vsakodnevnem dvigovanju težkih bremen in obračanju in obračanju oskrbovancev, ta delavka, oprostite, ne bo razumela retorike o neznosni lahkosti in blefu, ki naj bi jih prinašal Ta delavka bo še kako razumela, da gre tukaj za nujne ukrepe, ki jo bodo razbremenili in ki bodo izboljšali njene pogoje dela in s tem izboljšali tudi razmere za oskrbovance. To je drugi poudarek. Tretji poudarek, na splošno. Ja, zakon je v marsičem, to so tudi moje sodelavke spoznale, ko je šel čez dolga zahtevna in konstruktivna usklajevanja na Vladi, inovativen. Ena izmed stvari, ki jih ta zakon vsebuje, je določilo o poročanju Vladi o učinkovitosti ukrepov. To pomeni, vsebuje, ker je tudi namen tega zakona, da takoj zastavi delujoče ukrepe, ki pa bodo istočasno vodili tudi v daljše sistemske rešitve. To določilo o poročanju in spremljanju učinkovitosti ukrepov je zato nekaj, kar je nujno in kar se nam zdi, da bo dejansko imelo nek učinek na prakse tudi na drugih področjih. Skratka, videli bomo kako je mogoče s pametnim, strokovno pripravljenim zakonom, zakonom, ki so ga spisali ljudje, ki dnevno delajo na zadevnem področju, ki dnevno poznajo probleme tega področja,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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Hvala lepa za besedo. V Slovenski demokratski stranki smo pripravili in v zakonodajno proceduro vložili predlog sprememb pokojninskega zakona, s katerim bi prvič v zgodovini Slovenije vsem upokojencem uzakonili božičnico v višini najmanj 50 % letnega dodatka. S tem bi slovenskim upokojencem vsaj malce izboljšali njihov socialni gmotni položaj. Kljub drugačnim obljubam trenutne vlade so namreč slovenski upokojenci v času vlade dr. Roberta Goloba ena izmed najbolj zapostavljenih skupin državljanov. Pri tem izstopa podatek, da je skupno odjemalcev več kot 530 tisoč upokojencev, ki so v mesecu aprilu prejemali starostno, delno, invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojnino, kar 309 tisoč 277 oziroma 58 % takšnih, ki so prejeli pokojnino, nižjo od praga tveganja revščine, ki po uradnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v letu 2023 znaša 903 evre na mesec. Tega praga še vedno ne dosega niti zagotovljena pokojnina za 40 let delovne dobe, ki je za kar 154,73 evra nižja od praga tveganja revščine, ki trenutno znaša 748,27 evra. Vlada Roberta Goloba se je zavezala, da bo med drugim izpeljala tudi pokojninsko reformo, vendar pa so bila do sedaj zanjo na Vladi sprejeta zgolj izhodišča, časovnica pa se tako kot pri ostalih napovedanih reformah zamika. Vladajoča koalicija je v mesecu maju 2023 ob sprejemanju sprememb Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 zavrnila amandma Slovenske demokratske stranke za desetodstotni dvig letnega dodatka za upokojence in jim določila enkratni letni zimski dodatek, ki jim je bil izplačan konec preteklega leta. ta koalicijski manever se je takrat zgodil z grobo kršitvijo poslovniških določb in s tem zakonodajnega postopka. Prav tako pa je bil zimski dodatek s strani koalicije določen zgolj za leto 2023, kar pa pomeni, da ga upokojenci v letošnjem letu ne bodo več prejeli. S tem predlogom zakona zato želimo, da v prihodnje brez nepotrebnih zapletov in kršitev zakonodajne procedure slovenskim upokojencem sistemsko uredimo in uzakonimo izplačilo božičnice, ki tako ne bo odvisna od vsakokratne vladne odločitve, ampak se bo enako kot letni dodatek izplačala avtomatsko, torej po samem zakonu, in to vsako leto skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec december tekočega leta.

Vlada je v mnenje prejela Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predlagatelji v okviru sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja predlagajo uvedbo božičnice za upokojence in prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini najmanj 50 % letnega dodatka, pri čemer je po zapisu predlagatelja cilj uvedbe tega instituta izboljšanje socialnega in gmotnega položaja vseh upokojencev. Predlog je sam po sebi sicer všečen. Ob upoštevanju za letos opredeljenih razredov za letni dodatek bi tisti z najnižjimi pokojninami do 650 evrov skupaj z decembrsko pokojnino prejeli še dodatek, imenovan božičnica, v višini slabih treh odstotkov njihove letne pokojnine oziroma 230 evrov. Pri tistih, ki imajo pokojnino tisoč 110 evrov, kar je približno enako povprečni pokojnini, odmerjeni za polno delovno dobo v zadnjem letu, pa bi božičnica znašala 105 evrov ali 0,8 odstotka njihove letne pokojnine. Če bi torej predlog obravnavali v nekem politično-ekonomskem vakuumu, bi ga brez zadržkov podprli, le še zneske bi verjetno močno povišali, ampak ne živimo v politično-ekonomskem vakuumu. Prvič. Predlog ne upošteva, da se v določenih primerih vsakoletni letni dodatek, s tem pa tudi božičnica, upošteva kot dohodek prejemnikov socialnih transferjev. Cenzus za denarno socialno pomoč znaša 485 evrov, za varstveni dodatek 228, skupaj 713, torej bi ravno pri najranljivejših, tistih z najnižjimi pokojninami, lahko prišli do primerov, odvisno od časa oddaje vloge in morebitnih drugih prejemkov, ko predlagana božičnica praktično ne bi imela nobenega učinka ali bi pa povzročila druge težave s cenzusi.

sploh pogajanja z Evropsko komisijo so posebej občutljiva. Naši predhodniki, prejšnja vlada, so se zavezali, da bo Slovenija izpeljala pokojninsko reformo, kjer bo zagotovila predvsem vzdržnost pokojninskega sistema. Brez večjega ugovarjanja, brez pogajanj je prejšnja vlada prikimala napovedim Evropske komisije, da je naš sistem nevzdržen, da se bodo izdatki za pokojnine kot delež BDP v 25 letih povečali za 60 %. Na podlagi teh mračnih napovedi je obljubila, da bo Slovenija zamejila rast izdatkov za pokojnine. Breme teh obljub nosi sedanja vlada. V letu 2023 je kljub zgodovinsko najnižji brezposelnosti in kljub najvišjemu številu zavarovancev v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju transfer iz proračuna v pokojninsko blagajno še vedno znašal milijardo in 70 evrov. Od tega je 308 milijonov tekočih obveznosti, 762 dodatnih. Predlagatelj zakona zdaj predlaga, da sredi pogajanj tako s socialnimi partnerji kot z Evropsko komisijo, ko smo v izhodiščih končno prišli do predloga, ki skozi neko šivankino uho zadosti zahtevam, ki se jim je zavezala prejšnja vlada, zvišamo finančno obveznost države za, kot piše v spremnem besedilu predloga, nekje med 90 in 180 milijoni evrov na leto. Če upoštevamo še usklajevanja, to lahko pomeni približno dodatno milijardo evrov v naslednjih petih letih ali pa polovico tega zneska, ker je ocena zelo približno. Pri tem obstaja še precejšnja možnost, da za nekatere prejemnike najnižjih pokojnin tak dodatek, torej predlagana božičnica, zaradi vpliva na cenzuse sploh ni bi imela učinka. Tretjič. Kakršnekoli posege v pokojninski sistem je treba sprejemati premišljeno in po možnosti skozi socialni dialog. Še danes se ubadamo z zadregami in anomalijami, ki so jih povzročili stihijski posegi s poslanskimi zakoni v ZPIZ v zadnjih 12 letih. četrtič, letni dodatek je načeloma namenjen v osnovi rekreaciji, aktivnemu preživljanju prostega časa, dopustu. Do danes se je spremenil v instrument socialnega korektiva in temu bi sledila tudi predlagana božičnica. Za doseganje tega cilja, torej za socialni korektiv, ki ga podpiramo, takšen dodatek ni dober način. Če že imamo možnost dodati 180 milijonov evrov v pokojninske izdatke, jih je boljše preliti v višje pokojnine, s čimer bi bili ti dodatki tudi bolj gotovi, namreč višina dodatka je določena v vsakoletnem zakonu o izvajanju proračuna Republike Slovenije. Zaradi vseh teh štirih pomislekov – vprašljiva učinkovitost, ogrožanje pogajanj, nesistematično poseganje in problematičen koncept socialnega korektiva, ki se opredeljuje v ZIPRS, Vlada takemu predlogu nasprotuje. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Anton Šturbej. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se zavedamo težkega socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev in menimo, da so slovenski upokojenci v času vlade dr. Roberta Goloba ena izmed najbolj zapostavljenih skupin državljanov, zato s Predlogom zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prvič v zgodovini Slovenije predlagamo uzakonitev božičnice za vse upokojence, in sicer v višini najmanj 50 % letnega dodatka, s tem pa bi slovenskim upokojencem vsaj malce izboljšali njihov socialni in gmotni položaj. Božičnica bi se vsako leto izplačala skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec december tekočega leta, brez izdaje posamičnega akta. V primeru, da bi bila pravica do pokojnine ali nadomestila priznana, bi se po roku božičnica upravičencem izplačala skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila. Pri tem ponovno poudarjamo, da bi se božičnica izplačala brez dodatnih birokratskih ovir in brez izdajanja posamičnih ali drugih aktov. Višina božičnice bi se vsako leto določila z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, torej z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, za tako imenovani ZIPRS. Višina božičnice pa bi bila odvisna od predloga Vlade, vendar ne bi mogla biti nižja od 50 % letnega dodatka. Upokojenci bi tako v istem letu prejeli letni dodatek in božičnico. Za letošnje leto že s predlogom zakona predlagamo, da bi upokojenci decembra prejeli božičnico v višini 50 % letnega dodatka, saj je zakon o izvrševanju proračuna za letošnje leto že sprejet.

upokojenci s pokojnino od 650,01 evra do 780 evrov 160 evrov, upokojenci s pokojnino od 780,01 do 920 evrov 130 evrov, upokojenci s pokojnino od 920,01 do tisoč 110 evrov 105 evrov in upokojenci s pokojnino nad tisoč 110 evrov pa 75 evrov. Glede na navedeno bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog zakona podprli kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Prav tako pa pozivamo poslance vladajoče koalicije, da predlog zakona podprejo, saj bomo s tem izboljšali socialni in gmotni položaj upokojencev in prvič v zgodovini Slovenije uzakonili božičnico. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Slovenska družba se stara, obenem se zmanjšuje delež delovno aktivnega prebivalstva, hkrati je delež prebivalcev, starejših od 65 let in več, porasel s 16,1 na 20,7 %. Starost Starost naj bo dostojanstvena, zato je treba zagotoviti dostojne pokojnine tako za sedanje kot tudi za prihodnje upokojence. V prihodnje bi morali z večjo vlogo posameznika pri pokojnini nagraditi osebno aktivnost, obenem pa zagotoviti pogoje, kjer ne bo nihče pozabljen ali prikrajšan. Zato bi bilo treba okrepiti drugi pokojninski steber ter uvesti ustrezne davčne in druge spodbude tako za delavca kot delodajalca, da vplačevanje v drugi steber postane privlačen in varen način varčevanja za starost. V Novi Sloveniji podpiramo tudi dvojni status upokojencev, da starejši dlje časa ostanejo delovno aktivni, to pomeni, da bi ob izpolnjenih pogojih za starostno pokojnino zavarovanec lahko nadaljeval z delom in poleg plače prejemal polno pokojnino, ne samo 40 %, kot velja do sedaj. Predlog zakona prinaša, da se znesek božičnice določi v višini najmanj 50 % višine letnega dodatka, in sicer v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna. Uživalcem pokojnin, ki se jim pokojnina po določenih mednarodnih pogodbah izplačuje v sorazmernem delu, uživalcem družinskih ali vdovskih pokojnin, katerim se družinska in vdovska pokojnina izplačuje ločeno, uživalcem delnih pokojnin pa se znesek božičnice izplača v sorazmernem delu. Božičnica se izplača skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec december tekočega leta brez izdajanja posamičnega akta. Božičnica za leto 2024 bi znašala 50 % že določenega letnega dodatka in bi se izplačala z decembrsko pokojnino. Višina božičnice za leto 2024 bi torej znašala za pokojnine do 650 evrov 230 evrov, za pokojnine od 650 do 780 evrov 160 evrov, za pokojnine od 780 do 920 evrov 130 evrov in za pokojnine od 920 do tisoč 110 evrov 105 evrov ter za pokojnine nad tisoč 110 evrov 75 evrov. Kaj se dogaja z izhodišči pokojninske reforme, ki naj bi bila pripravljena do konca tega leta? Čeprav tej vladi ne verjamem na besedo, pa je vendar Luka Mesec dejal, da bo delovna doba za starostno upokojitev ostala 40 let. Zakon naj bi na dnevni red prišel v začetku prihodnjega leta, spremembe pa naj bi se uveljavljale deset let do leta 2035. Glede na vse vaše obljube glede stanovanj, 30 tisoč stanovanj pred volitvami v Državni zbor, eno milijardo pred volitvami za Evropski parlament in favoriziranje evtanazije, me resno skrbi tudi za pokojninsko reformo, ki jo pripravljate. V času prejšnje vlade nismo pozabili na starejše in smo poleg izredne uskladitve pokojnin, rednega letnega usklajevanja in solidarnostnega protikoronskega dodatka tistim z najnižjimi pokojninami, pomagali

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Tudi Socialni demokrati se zavedamo, da se številni upokojenci spopadajo s težkim socialnim in materialnim položajem. Pretekla leta za večino prebivalcev s finančnega in gmotnega vidika vsekakor niso bila lahka. Zaradi vojne v Ukrajini nas je prizadela energetska kriza, nato pa še splošna draginja. Visoka inflacija in hitra rast cen sta še posebej prizadeli tiste upokojence, ki prejemajo nizke pokojnine. Dejstvo je, da na visoko stopnjo revščine med upokojenci v primerjavi z drugimi skupinami prebivalstva vplivajo predvsem nizke pokojnine, ki so glavni vir dohodkov starejših. Slovenija namreč spada med tiste države, kjer so pokojnine glede na višino prejemkov pred upokojitvijo občutno nižje kot v povprečju Evropske unije. Eden izmed razlogov za takšno stanje je verjetno tudi v tem, da smo v preteklosti ob sprejemanju obeh pokojninskih reform veliko pozornosti namenili finančni vzdržnosti pokojninskega sistema, medtem ko smo zanemarili negativne posledice zaostrovanja pokojninske zakonodaje na dejanski socialni in gmotni položaj upokojencev, zato smo Socialni demokrati ob razpravah o novi pokojninski reformi večkrat izpostavili potrebo po ravnotežju med solidarnostjo in skrbjo za primeren socialni položaj vseh upokojencev ter dolgoročno vzdržnostjo pokojninskega sistema. Spoštovani! V tem mandatu smo se v skladu s finančnimi zmožnostmi države že odzvali na različne pozive po pomoči upokojencem, ki se soočajo s socialno stisko stisko zaradi splošne draginje in tudi nizkih pokojnin. Za blažitev negativnih posledic energetske krize smo zagotovili energetski dodatek socialno ogroženim upokojencem v višini 200 evrov. Dvakrat smo vsem upokojencem začasno dvignili pokojnine v novembru in decembru v lanskem letu ter v predlanskem letu. Za leto in pol smo omejili dvig oskrbnin v domovih za starejše in na koncu lanskega leta prvič izplačali zimski dodatek. Prav tako smo v okviru državnega proračuna poskrbeli za finančna sredstva za redno uskladitev pokojnin v letu 2023 za 5,2 %, kar predstavlja najvišjo posamično uskladitev pokojnin v zadnjih desetih letih, in redno uskladitev pokojnin v letu 2024 za 8,8 %, kar za 8,8 %, kar predstavlja zgodovinsko najvišjo uskladitev pokojnin v zadnjih 30 letih. Višjo uskladitev pokojnin v primerjavi z letošnjim letom smo namreč zabeležili le še julija 1992, ko so se pokojnine zvišale za celih 15,7 %. Za pomoč tistim najbolj revnim upokojencem, med katerimi so predvsem starejše, samske ženske in invalidi, pa smo uvedli minimalno zagotovljeno vdovsko pokojnino in nov način izračunanja pokojninske osnove pri upokojitvi delovnih invalidov, ki so delali za krajši delovni čas. Glede na to, da smo lansko leto že izplačali zimski dodatek v višini 40 % letnega dodatka, ker so nam tako dopuščale državne finance, bi ob istih pogojih vsekakor ponovno podprli podobno izplačilo zimskega dodatka tudi v prihodnje. Rešitev, ki se predlaga v tej noveli zakona, da bi upokojenci vsako leto prejemali božičnico v višini 50 % letnega dodatka, bi bilo po našem mnenju najbolje pretehtati in sprejeti v okviru pokojninske reforme. V preteklosti smo namreč večkrat poudarili, da problema nizkih pokojnin ni mogoče reševati s parcialnimi in všečnimi predlogi za spremembo pokojninske zakonodaje, saj na tak način rušimo pravičnost sistema, ki temelji na vplačanih prispevkih in medgeneracijski solidarnosti. V Poslanski skupini Socialnih demokratov iz navedenih razlogov menimo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, in pričakujemo od Vlade, da bo pripravila ustrezne ukrepe. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. V Poslanski skupini Levica predloga, ki je pred nami, ne podpiramo kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Se pa seveda strinjamo in v prvi vrsti prepoznavamo problem, ker v Sloveniji obstaja skupina upokojencev, ki živi v revščini, in te v tem mandatu aktivno naslavljamo. Ob tem predlogu, ki ga imamo danes na mizi, je pomembno poudariti, da se letni dodatek k pokojnini pri DSP in varstvenemu dodatku všteva v dohodek, tako kot se na primer regres pri zaposlenih, in se upošteva kot občasni dohodek, kar pomeni, da ima lahko upravičenec zaradi prejema letnega dodatka nižji varstveni dodatek. Če v osnovni zakon sistemsko vpeljemo tudi zimski dodatek oziroma božičnico, kot to naslavlja današnji predlog, bi se ta enako upoštevala kot lastni občasni dohodek in bi lahko prišli do situacije, ko bi se prejemniku dejansko na ta račun znižal varstveni dodatek in od tega dodatka ne bi imeli popolnoma nič. Cilj spremembe, kot ga navaja predlagatelj, torej omogočanje boljšega socialnega in gmotnega položaja pri najranljivejših, tako ne bi bil izpolnjen. Drugič, uvedba decembrskega dodatka, kot ga imamo danes na mizi, ki vprašljivo naslovi najranljivejše in hkrati pomeni manj kot procent dodatka tistemu s tisoč 110 evri, to je zgornja meja za najnižji letni dodatek, za blaginjo ne naredi posebej veliko, vnese pa nove anomalije. Hkrati pa je celo neumno, da v tej situaciji, ko se naslavlja pokojninsko reformo in kjer gre za zelo občutljiva pogajanja, za tiste s pokojnino nad tisoč 500 evri letno po tem predlogu namenimo 75 evrov dodatka, za kar bi vrgli dodatne milijone. Upokojenci, ki danes prejemajo mizerne pokojnine, niso rezultat te vlade, so rezultat zadnjih dveh, treh desetletij prenizkih plač, posledično prenizkih prispevkov, so rezultat vseh politik, s katerimi se je zniževalo odmerne odstotke z začetnih več kot 80 % na 57. Gre za leta, desetletja delovanja v državnem sistemu, kjer so ljudje delali za nizko plačo, z nizkimi odmernimi odstotki in le v ekonomski učinkovitosti in vzdržnosti podrejenemu sistemu. To so razlogi, da imajo danes upokojenci nizke pokojnine, marsikdo prenizke, ki jih, kot že rečeno, aktivno naslavljamo in naslavljamo pretekle napačne odločitve odločevalcev. Eden od teh ukrepov, poleg vseh ostalih, je bila uvedba zimskega dodatka z amandmajem na ZIPRS. Takrat v dani situaciji je bila to edina možna in povsem legalna situacija, da se je sploh lahko v izredno kratkih rokih omogočilo upokojencem izplačilo dodatka, s katerim so lažje preživeli zimo. Strinjamo se, da je treba iskati sistemske rešitve, zato smo se tudi lotili pokojninske reforme. To pomeni, da bomo tu našli ustrezne sistemske rešitve, da ta sistem ne bo več proizvajal revščine, hkrati pa možnost, da v primeru potrebe ne ponovimo enakega načina pri zimskem dodatku, ni izključena. Če smo enkrat, prvič sploh, prepoznali pomembnost zagotovitve zimskega dodatka, ni vrag, da ga ne bi še enkrat. Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Bojan Čebela. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! Pred 15 leti je nekdanji predsednik stranke DeSUS upokojencem obljubil tisoč evrov visoko pokojnino. Finančni minister v vladi, ki jo je vodil Borut Pahor, je napovedal, da bo minimalna plača visoka tisoč evrov. SDS je pred volitvami leta 2018 upokojencem obljubljala 500 evrov visoko božičnico. Vse navedeno se ni uresničilo in vse to lahko štejemo v cvetober populizmov, ki se v naši državi nikakor ne ustavijo. Tudi predlog zakona, ki je danes pred nami, ni nič drugega kot to. Sprašujemo se, zakaj pa niso božičnice omogočili, ko so sami vodili Vlado. Vsi dobro vemo, zakaj. SDS je vedno polna idej, ko so v opoziciji, ko pa pridejo na Vlado, pa je zgodba malce drugačna. Seveda bo med razpravo sledila še mnogokrat ponovljena mantra, da so se spopadli s covid krizo in reševanjem življenj, čeprav smo ravno upokojenci covid krizo najdražje plačali in čeprav so pokojnine edinokrat v zgodovini Slovenije znižale ravno takrat, ko je Vlado vodila stranka SDS. Dejstvo je, da se je skoraj vsaka vlada spopadla s takšno ali drugačno krizo, finančno, zdravstveno, energetsko, tudi naša vlada pri tem ni izjema. Po zgodovinsko visoki inflaciji, energetski krizi, tisočletnim poplavam smo v v proračunu našli sredstva za blažitev posledic vsega naštetega, tudi za upokojence. Ustrezen, ažuren in finančno odgovoren odziv vlade nikoli doslej ni izostal. Ko stranka SDS danes predlaga spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, njen glavni namen ni dobrobit upokojencev, pa ne zato, ker se za zvišanje pokojnin ne bi zavzemali, ampak zato, ker iz vrst predlagatelja zopet preverjajo, ali je večina, torej koalicija v Državnem zboru, res pripravljena izboljšati položaj najranljivejših skupin. Njihov predlog je tako predvsem rezultat močne želje pokazati, da koalicija svojih zavez ne uresničuje, kar pa absolutno ne drži. Upokojenci so tako decembra lani prvič prejeli zimski dodatek oziroma božičnico. Znesek zimskega dodatka je bil odvisen od višine že izplačanega letnega dodatka in je znašal 40 % njegove višine. Zimski in delno tudi letni dodatek se je tako izplačal 652 tisoč uživalcem v skupnem znesku 67 milijonov evrov. Da nam ni vseeno za socialno najšibkejše v naši družbi, govorijo tudi ostali že sprejeti ukrepi vlade Roberta Goloba. V novembru in decembru 2022 se je izvedla začasna in predčasna uskladitev pokojnin, prav tako so se pokojnine v mesecu februarju 2023 redno uskladile za 5,2 %. Upokojenci so v novembru in decembru 2023 prejeli povečan del prejemkov v višini 1,8 %. V letošnjem letu so upokojenke in upokojenci prejeli za 8,8 % višjo pokojnino, ki je najvišja uskladitev pokojnin od leta 1995. Minimalna pokojnina za delovno dobo znaša 748,27 evra, povprečna pokojnina pa 895,30 evra. Z navedenim smo uresničili eno ključnih koalicijskih zavez. Dodatno pozornost smo namenili tudi dvigu ostalih najnižjih pokojnin. Dejstvo je, da v Republiki Sloveniji pomenijo največje tveganje revščine pri upokojencih vdovske pokojnine, zato smo s spremembo zakonodaje decembra lani poskrbeli, da vdove in vdovci višjih pokojnin ne bodo imeli le zaradi delne uskladitve, ampak bodo lahko prejeli pokojnino v višini seštevka svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter zneska osnove za odmero vdovske pokojnine. Zaradi omenjenih sprememb so na boljšem tudi delovni invalidi, ki delajo krajši čas. Pokojninska osnova se jim namreč od januarja izračunava na podlagi plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za polni delovni čas. To pomeni višjo osnovo in posledično višjo pokojnino. S predlaganim in sprejetimi spremembami najranljivejšim v naši družbi namenjamo dodatna finančna sredstva in bistveno prispevamo k izboljšanju njihovega gmotnega in socialnega položaja. Zadovoljni smo, da je naše zavzemanje za dostojne pokojnine končno obrodilo sadove in varčevanju preteklih vlad naredilo V Poslanski skupini Svoboda bomo tako predlogu zakona nasprotovali in čeprav bomo s tem na videz pomagali stranki SDS, predlagatelju doseči njihov današnji glavni namen, torej pokazati, da koalicija ni pripravljena prisluhniti opoziciji, bomo s to našo odločitvijo na dolgi rok za upokojence in za dostojne pokojnine naredili in dosegli več, kot če bi danes podprli njihov populistični predlog zakona, še zadnjič, ob dejstvu, da je sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja potreben celovite prenove. Po zagotovilih in dejanjih ministrstva se pripravljajo sistemske rešitve na tem področju. Kot trden koalicijski partner tem zagotovilom verjamemo in smo pripravljeni počakati ter prispevati svoj del, da se to res zgodi. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej pa ima besedo predlagateljica mag. Karmen Furman. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Ja, težko bi rekla, da ni bilo pričakovano to, kar je koalicija znova povedala glede predloga, ki smo ga v opoziciji, torej v Poslanski skupini SDS, vložili za izboljšanje finančnega in socialnega položaja upokojencev. Nič novega. Vedno, ko pridemo v opoziciji s predlogom, pa četudi

nekemu konstruktivnemu predlogu, da bi vsi skupaj nekaj naredili, da vendarle izboljšamo njihov finančni in socialni položaj, ki se je, roko na srce, v zadnjih dveh letih pod

s strani slovenskih upokojencev, mislim, da v preteklosti še nismo videli. Pa verjetno ne zaradi tega, ker jim gre vedno boljše, ampak dejstvo je, da jim gre vedno slabše, ampak tudi tokrat s tem predlogom očitno koalicija ne želi

da je to zgolj nek populistični manever, ker vi od zadaj pripravljate pokojninsko reformo, saj predlog sprememb zakona se sprejme in velja, dokler se pač ne potrdi pokojninska reforma. Če imate Če imate boljše rešitve, boljše predloge, boste verjetno s predlogom pokojninske reforme to tudi zapisali in prišli s takšnim predlogom tudi v zakonodajni postopek. Dejstvo je, da bi bilo

Glede na to, da ste se koalicijski poslanci malo sprehodili čez časovnico pretekle vlade, si bom tudi jaz dovolila, da se malo sprehodim čez časovnico te vaše vlade, ker je bilo navsezadnje povedano, kaj vse ste v teh dveh letih naredili za upokojence, ampak jaz mislim, da so dejstva vendarle malce drugačna, kot jih včasih tukaj predstavite v koaliciji. V teh dveh letih smo imeli enormno stopnjo inflacije, seveda posledično dvig cen hrane, življenjskih potrebščin, položnic, ki jih je treba plačati, zato da pač ljudje preživimo iz meseca v mesec. Na podlagi tega so zahteve oziroma prošnje tudi s strani ZDUS in navsezadnje tudi predstavnikov pokojninskega in invalidskega zavarovanja po izrednem dvigu pokojnin, ne samo, da ta koalicija izrednega dviga v teh dveh letih, kljub temu, da so bili izpolnjeni zakonski pogoji, ni izvedla, še več, konec leta 2022 sta tako minister kot predsednik Vlade javno javno zavajala upokojence, da bo v predlogu sprememb izredna uskladitev pokojnin, ki je pa kasneje ni bilo. Bil je dodatek, ampak potem ste naprej redno usklajevali, kar pa, mimogrede, ni vaša zasluga, ampak je to zakonska obveza. Zakon določa, da je treba redno uskladiti pokojnine in na kakšen način, ampak bomo še prišli do tega. Če začnem kar na začetku. Najprej smo se soočili z energetsko krizo. V koaliciji ste dali predlog dodatkov, da se ljudem olajšajo zadeve v času krize, ampak takrat je bilo zanimivo, da ste energetski dodatek namenili vsem prejemnikom socialnih transferjev, upokojencem pa ne. Takrat ste energetski dodatek, s katerim se še danes hvalite,

58 % upokojencev! Vi ste namenili ta energetski dodatek zgolj 10 % upokojencev in danes so vas polna usta, kako ste takrat reševali njihov finančni in socialni položaj. Lepo vas prosim! Kaj se je zgodilo konec leta 2022? Takrat, kot sem dejala, je tako pristojni minister Luka Mesec na novinarski konferenci po seji Vlade, to je bilo 27. oktobra 2022, dejal, bom kar citirala: »Vlada se je odločila, da bo vsem stopila naproti s približno enakimi zneski. Ker smo plače v javnem sektorju zvišali za 4,5 %, bomo tudi pokojnine za 4,5 %.« Konec citata. In potem še odgovor predsednika Vlade na poslansko vprašanje tukaj, in sicer tudi citat iz magnetograma, dejal je takole: »Čisto za na konec, glede povišanja prejemkov. Ja, res je, javni sektor je dobil uskladitev z inflacijo, za katero govorimo, da je desetodstotna na nivoju 4,5 %. Res je, tudi upokojenci bodo to dobili. Vprašali ste me, kdaj. V četrtek ta teden. Zakon je pripravljen, je v vladni proceduri in v četrtek ta teden bomo sprejeli zakon na Vladi za enako, 4,5-odstotno uskladitev pokojnin, ne za dodatke, ne za bombončke In tako dalje. Kaj se je zgodilo? Upokojenci so dobili dvakratni dodatek in ko je prišel mesec januar 2023, so pokojnine znova padle na prejšnjo višino, kar seveda pomeni, da je bilo s strani Vlade oziroma konkretno ministrstva kakor tudi predsednika Vlade eno veliko zavajanje do upokojencev, kajti če bi izredna uskladitev tudi izredna uskladitev, kot sta jo predsednik Vlade in minister napovedala, potem bi bile pokojnine višje za 9,7 % letu 2023, bile so pa dejansko za 5,2 %. %. Pazite, socialni transferji so pa bili višji za 10,3 %. Toliko o tem, koliko znate vi prisluhniti upokojencem. Ne glede na to, da niste želeli slišati pozivov ne s strani opozicije ne s strani drugih deležnikov po izrednem dvigu pokojnin, kar bi bilo potrebno, ne v letu 2022 ne v letu 2023, zdaj poslušamo, kako ste pa v letošnjem letu v mesecu februarja zgodovinsko dvignili pokojnine. Dajte no, lepo vas prosim! Vi niste nič zgodovinsko dvignili pokojnin, zgodovinska je bila stopnja inflacije v preteklem letu, ki vas veže na to, po zakonu, na kakšen način je treba redno uskladiti pokojnine in je pač prišel izračun po zakonski formuli na 8,2 % oziroma na koncu 8,8 % za redno uskladitev pokojnin. Ampak pomembno je nekaj drugega, pomembno je to, za koliko so se povišale cene hrane in drugih življenjskih stroškov, navsezadnje tudi cene položnic za elektriko, vodo, komunalne prispevke, ki jih plačujemo. Kaj to na koncu pomeni, koliko posamezniku ostane v žepu? Govorimo pa lahko tudi o teh enormnih zneskih, bistvu pripeljali do tako visoke redne uskladitve, ki pa v realnem znesku seveda ne pomeni toliko. Vi niste nič zgodovinsko uskladili. V eni zadevi pa res moram reči, da vas lahko pohvalim, to je pri uzakonitvi pri uzakonitvi instituta zagotovljene vdovske pokojnine. To pa moram reči, da sem vesela, pa čeprav takrat, ko smo mi pripeljali institut v Državni zbor s predlogom zakonskih sprememb, da bi se sprejel, ste ga seveda zavrnili, ampak ste ga potem čez en čas posvojili, če smem tako reči, s svojim predlogom, ampak dobro, ne glede na to smo veseli, da ste si očitno kasneje premislili in ugotovili, da je bil ta predlog vendarle na mestu in ste slednje povzeli po opoziciji. Na koncu koncev ni važno, kdo predlaga, pomembno je, da imajo upokojenci nekaj od tega in da so potem tisti predlogi, ki se na koncu sprejmejo, dobri za njih. njih. Toliko o tem, koliko so imeli upokojenci od te vlade v teh dveh letih. Pa še na kratko, ker je bil očitek, kaj vse mi nismo naredili v tistih dveh letih naše vlade. Ja, res je, res je, takrat je bil covid, nekakšno posebno stanje, s katerim smo se morali soočiti, ampak ne glede na to je treba povedati, da so v takratnem času upokojenci prejeli trikratni solidarnostni dodatek, in to več kot 300 tisoč upokojencev, ne onih 10 %, ki ste jih vi pokrili z energetskim dodatkom in so vas zdaj polna usta, kako ste reševali finančne in socialne stiske upokojencev. Kakšni so bili ti solidarnostni dodatki? Upokojenci, ki so prejeli pokojnine v višini do 510 evrov, so prejeli solidarnostni dodatek trikrat po 300 evrov, torej skupaj 900 evrov, ne tistih 200 evrov vašega energetskega dodatka v času najhujše draginje. Potem so upokojenci s pokojnino med 510,01 do 612 evrov prejeli skupaj 690 evrov solidarnostnega dodatka in upokojenci s pokojnino med 612,01 do 714 evrov skupaj 390 evrov dodatka in tako dalje. Skratka, vsi ti dodatki so bili bistveno višji, kot ste jih vi namenili v času energetske krize,

prejšnja vlada boljši posluh za upokojence, kajti izvedle so se tudi izredne uskladitve, in to za vsako leto vlade, plus redne uskladitve, seveda.

si lahko vsak izračuna, kaj to pomeni in kaj dejansko ostane v žepu posameznega upokojenca ob takšnem, pod narekovaji, posluhu vlade, kot jo imamo trenutno zdaj. Treba je povedati, da so v času vlade Janeza Janše upokojenci prejeli tako energetski vavčer kot potem še enkratni solidarnostni dodatek, obakrat višini 150 evrov. Znali Znali smo tudi stopiti skupaj in sprejeti potrebne spremembe pokojninskega zakona, ki so se skozi leta pokazale, da niso bile najboljše rešitve. Tako je bila odpravljena diskriminacija kmečkih zavarovancev in vseh upokojencev z dokupljenimi leti, uvedli smo tudi brezplačni javni medkrajevni prevoz za vse upokojence, navsezadnje so tudi upokojenci prejemniki turističnih bonov. Spoštovani kolegi iz koalicije, to so tisti ukrepi, prijemi in spremembe zakonodaje, od katerih upokojenci dejansko nekaj imajo in za katere lahko govorimo, da smo potem solidarni do vseh v naši družbi, tudi do starejših, ki so navsezadnje doprinesli k temu, da imamo takšno družbo, kakršno danes tudi imamo, ne pa da tu potvarjamo neke podatke, se sklicujemo na pokojninsko reformo, ki enkrat bo, če bo. Slišali smo že marsikatero napoved, tudi o tem, da naj bi bilo leto 2023 štirimi, petimi reformami. Dobili nismo nobene. Predsednik Vlade je kar zaseden, moram reči, da dosti potuje, predvsem v privatne namene. Dobro, recimo, da bo, ampak dajte poskrbeti vsaj do takrat, da bodo upokojenci lažje prebrodili finančno stisko, da jih ne boste imeli vsake toliko časa na ulici, kjer vas pozivajo k temu, da kaj ukrenete tudi za njih. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Najlepša hvala, podpredsednica. Meni se zdi noro poslušati o tem, da smo v tej vladi naredili najmanj za upokojence, zgolj zaradi ker imamo zunaj vsake toliko časa proteste, ki jih organizira bivši zapornik, gospod Rupar, ki se mu pokojnina odmerja na podlagi županskega in poslanskega mandata. To je upokojenec, ki tako ubogo živi, da mora hujskati druge upokojence v stiski in ustvarjati neko nezadovoljstvo nad vlado Roberta Goloba. Prav tako se mi zdi bizarno, da se na vsake dva ali tri mesece v tem parlamentu pogovarjamo o čokoladnih pralinah, bombončkih in ostalih sladkarijah in jih primerjamo med sabo, koliko ste jih vi podeljevali, koliko mi, in v bistvu mešamo neke enkratne dodatke s sistemskimi ukrepi. Torej, vi ste podeljevali enkratne dodatke za upokojence zaradi covida, mi smo jih podeljevali zaradi energetske krize, v bistvu predlagate, da iz teh čokoladnih pralin, sladkarij, kakorkoli jih želite poimenovati, naredimo nek sistemski ukrep in da te enkratne dodatke uzakonimo v obliki vsakoletne božičnice za upokojence in s tem na nek način dodatno obremenimo proračun brez nekih konkretnih izračunov in potrdil, da je to državna blagajna sploh zmožna prenesti. Najbolj bizarno pri tem vašem predlogu se mi zdi, da se sklicujete na pokojninsko reformo, ki je še ni, kakor da bi v bistvu želeli sporočiti upokojencem, da pokojninska reforma pomeni to, da bodo po njej vsi imeli božičnico, da bodo vsi imeli 10 % višjo pokojnino ali kaj podobnega. To seveda ne drži. Pokojninska reforma bo družbeni dogovor, v katerega bomo vključeni predvsem delovno aktivni, tudi mlade generacije. Mi se bomo morali odločiti, s katerim letom se bomo začeli upokojevati in kakšno obdobje bo to delovno obdobje za izpolnitev pogojev za starostno upokojitev. Tako da jaz res upam, da nehamo mešati zadeve, ki so neprimerljive, in obljubljati upokojencem neke nerealne zadeve, ampak da se dejansko osredotočimo na to, da ob dejstvu, da se prebivalstvo stara, da je masa upokojencev čedalje višja, masa delovno aktivnih pa nižja, da bomo vsi na koncu prejeli neko dostojno pokojnino in da se osredotočimo predvsem na tiste, ki so najbolj ranljivi, in zanje začnemo uvajati neke sistemske ukrepe, kot smo jih v tej koaliciji že naredili, in sicer smo izboljšali položaj delovno aktivnih invalidov pri upokojitvi in izboljšali smo položaj vdovskih upokojenk, pa tudi dolgotrajno oskrbo bi lahko omenila, ki bo z nekim sistemskim virom financiranja, novim prispevkom, zagotovila vsem upokojencem, da jim ne bo treba skrbeti za oskrbo, če bodo to potrebovali. Seveda tega predloga o neki novi božičnici ne morem podpreti, čeprav bi ga z veseljem rada, ampak na ta način, da bomo kar črpali neka sredstva, ki jih ni, in jih vezali na proračun v neke populistične namene, tako pač politike ne moremo izvajati.

to pa je povsem neumestno, kaj ste na koncu dodali. Katera opozicija pripravlja reforme, no, lepo vas prosim. Enkratni dodatki in sistemski ukrepi, jaz sem govorila o vsem, tako o enkratnih dodatkih kot o sistemskih ukrepih. Ja, tudi v pretekli vladi so bili narejeni konkretni sistemski ukrepi. A jih še enkrat ponovim? Spremembe pokojninske zakonodaje, kar nekaj jih je sledilo, od diskriminacije kmečkih zavarovancev, do popravka v zvezi z odkupljeno dobo dobo za šolanje in vojaški status in navsezadnje popravek glede dviga najnižjih invalidskih pokojnin, kakor tudi enormni dvig zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo 40 let. To so bili vsi sistemski ukrepi.

Sami ste povedali, da ste do sedaj delili neke dodatke, bombončke. Ja, ampak počasi je čas, da prinesete sem tudi dolgo pričakovano reformo, ki ste jo obljubljali. Vaš predsednik Vlade je javno da bo leto 2023 leto reform, med drugim tudi pokojninske reforme. Nobene reforme nismo imeli leta 2023. Jaz upam, da ne bomo spet poslušali, kako so vam poplave prečrtale načrte, ampak tudi tisto, kar ste obljubili, da boste naredili

bodo upokojenci konec letošnjega leta dobili božičnico in vaša napoved, s strani koalicije, s strani predsednika Vlade, je, da bo v letu 2025 sledila pokojninska reforma. Torej, če jo boste potem sprejeli, ali jo bomo sprejeli, odvisno od tega, kakšna bo vsebina pokojninske reforme, potem tako ta sprememba več ni relevantna in v bistvu rešujemo finančni status upokojencev za letošnje leto. Vi ste takrat, ko ste izvedli tisti poslovniški manever, ki ni bil niti zakonit, ampak dobro, pustimo, kaj ste naredili, sprejeli samo za preteklo leto, za letos več ne, ampak takrat je veljalo, ker se je pač tega spomnila koalicija. Jaz ne razumem tega. Potem so vas polna usta solidarnosti in kako je treba poskrbeti za državljanke in državljane. Če bi dejansko tako tako mislili, potem bi zakonski predlog tudi podprli, pa še marsikateri drug predlog ali pa amandma s strani Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, ker so pripravljeni predlogi za to, da ljudem olajšamo položaj. Ampak ne, vi že a priori, ko vidite, da opozicija nekaj pripravlja oziroma predlaga, tega ne sprejmete. To pa ne. Tak je bil tudi institut zagotovljene vdovske pokojnine. Niste ga sprejeli ob našem predlogu, ampak ste potem vložili svojega, enakega. Sedaj pač lahko poslušamo, kako ste vi to pripravili oziroma sprejeli. Ja, ste, ker ste v koaliciji in imate večino glasov, mi v opoziciji ne moremo, ampak dobro, tudi če potem posvojite naše predloge, tudi prav.

Kar je še bolj pomembno, do sprejetja reforme bi bil to sistemski ukrep, v samem predlogu zakona pa je zapisano, tudi ni fiksen znesek, ampak procentualno. Torej takrat, ko je gospodarska rast boljša, se jim lahko določi višji znesek kot pa takrat, ko država oziroma gospodarstvo ni v najboljši kondiciji prihodki v državni blagajni. Ne se izgovarjati na vsak predlog, ki ga pripeljemo sem, da je to populizem, zgolj zato, ker ga daje opozicija.

bomo naredili nekaj dobrega. Če smo že pri prejšnji točki govorili o tem, o skrbi za starejše, nadaljujemo pri tem. V Slovenski demokratski stranki smo zapisali, da se zavedamo težkega socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev. Takšen ukrep bi bil eden izmed tistih, ki bi imel za posledico izboljšanje tega položaja. Morda se bo tudi kakšnemu upokojencu izpolnila kakšna želja ali pa bo realiziral svoje sanje tudi s pomočjo tega ukrepa. Ko sem zdaj poslušala predhodnike iz koalicije, zelo težko poslušam to, ko govorite o tem, kakšni so nameni Slovenske demokratske stranke s takšnim predlogom. Morda bi se pogledali v ogledalo in sami sebe vprašali o namenih, ko tri četrt tega, kar govorite, govorite o nas, o tistih, ki pač imamo predloge, ki se zavedamo stanja v državi in ukrepamo in predlagamo. To je ukrep, ki bi ga morala podpreti vsaj vsaj ena od koalicijskih strank, to je Levica. Bilo je govora tudi o tem, da zdaj prihajamo z nekimi ukrepi in nekimi predlogi, s kar nekimi parcialnimi predlogi, zakoni in tako naprej. če pa od vas ni nič, niti tega, kar nujno potrebujemo, kar nujno potrebujejo naši državljani. Kje se bomo pogovarjali o stanju

morda ob ponedeljkih vprašanja za predsednika Vlade. S tem predlogom želimo torej uzakoniti božičnico, poznajo jo v Avstriji, poznajo jo na Madžarskem, je tudi še kje, v kakšni drugi evropski državi. Ta predlog določa znesek božičnice, ki se določi v višini najmanj 50 % višine letnega dodatka.

A veste, kaj bi pomenilo za upokojenca, ki ima pokojnino do 650 evrov? Do 650 evrov pomeni 460 evrov letnega dodatka in božičnica dodatnih 230 evrov.

tudi eno vprašanje, morda v premislek, morda nas posluša tudi predsednik Vlade. Zakaj ne bi božiča doživeli naši upokojenci že zdaj, junija? Ker on izkazuje vso pozornost vsem težavam v državi in razume, navsezadnje so tudi zaposleni dobili že marca regres, ker so bili pač tukaj neki pogoji za neko drugo zadevo.

kakšen je pravzaprav odnos in kako vsi govorite, da se strinjate, da so težave, da so mnogi upokojenci v težkem položaju, prej smo slišali številke, ampak tega ukrepa pa ne podpiramo,

ste, da bomo s tem obremenili proračun. Ja, morda res, ampak bremenili bomo proračun za tiste državljane, ki so leta vplačevali prav v ta proračun. To je za naše upokojence in upam, da poslušajo. V bistvu ne gre tukaj za noben parcialni ukrep, gre enostavno za uzakonitev božičnice, ki bo marsikomu pomenila veliko, izboljšala njegov položaj

Zaključila bom z enim stavkom, kako preprosto bi bilo v cvetoberu tega, kar ste prej omenjali, ta ukrep enostavno podpreti, za naše upokojence. Enostavno podprite, pa bo ena težava za vami, itak jih imate še veliko. Hvala lepa.

Današnji Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga predlagali kolegi iz SDS, lahko rečem, da je zakon, ki gre v smer, da ljudem izboljša življenje.

Višina božičnice je razdelana, za leto 2024 bi bila pri pokojnini do 650 evrov 230 evrov, od 650 do 780 evrov 160 evrov, od 780 do 920 130 evrov, od 920 do tisoč 110 evrov 105 evrov in nad tisoč 100 evrov 75 evrov. To so povsem sprejemljive številke, sprejemljivi zneski, ki bi seveda upokojencem pomagali, da bi lažje prebrodili, nenazadnje lahko rečem, tudi praznik ali karkoli.

enostavno upokojencev ne prepoznamo, da so pomemben člen te družbe. Upokojenci so pomemben člen te družbe. Niso pomembni zgolj takrat, ko potrebujemo njihove volilne glasove, da se jim pred volitvami kaj da, ampak so pomembni čez celotno obdobje. Seveda govorim tukaj o statusu oskrbovalca družinskega člana, kjer upokojenci skrbijo za lastne upokojence, ampak ne morejo pa postati oskrbovalec družinskega člana, tudi če mož neguje nepokretno ali slepo ženo. Nič mu ne pripada! Tudi če žena skrbi za dementnega moža, ji nič ne pripada, ker tega statusa kot upokojenka ne more dobiti, se pravi, da smo mi v tem zakonu diskriminatorni do upokojencev. Nimajo enakih pravic kot vsi ostali. Zakaj? Ups, zato, ker so že oddelali tisto, kar so morali, se pravi 40 let delovne domovino in sedaj jih praktično družba ne potrebuje, ker če bi jih potrebovala, bi jih prepoznala, spodbujala in nagrajevala njihovo težko, težaško delo. Vse, kar naredijo doma, je za družbeno korist ali za družinsko korist. Lahko rečem, za družbeno korist, zato ker ti ljudje ostajajo doma. Mislim, da je cilj slovenske družbe to, da imajo ljudje oziroma upokojenci doma tako oskrbo, da

Jaz sem zastavila 9. maja poslansko vprašanje ministru Mescu in ravno danes dobila njegov odgovor. Lahko vam kaj preberem iz tega, kar se tiče vdovskih penzij. Da je zavod do 24. maja prejel skoraj 10 tisoč 400 zahtevkov, da se že sedaj ocenjuje, da bo približno okvirno tretjina zahtevkov zavrnjena. Zakaj že? Zato, ker so, piše naprej v odgovoru ministra, do sedaj zavrnili že več kot 2 tisoč 650 vlog, ker so v bistvu zahtevali, da so zahtevke za zagotovljeno vdovsko pokojnino namreč vlagali tudi tisti posamezniki, katerih lastna lastna ali vdovska pokojnina ali lastna in delež vdovske pokojnine presegajo 748,27 evra. Ja, vi ste napovedovali, da bo vdovska pokojnina toliko, kot je minimalna plača,

zastoji pri reševanju vlog za zagotovljeno vdovsko pokojnino. Veste, kaj? Na koncu minister zapiše: »Menim, da je dejstvo, da zavod te vloge rešuje nekoliko dlje časa, utemeljeno.« A

Saj je pripad zadev v manj kot petih mesecih ob isti kadrovski zasedbi in ob rednem delu, to je prvo priznavanje pravice do pokojnine in pravic iz invalidskega zavarovanja, bistveno povečal.

In da je to upravičeno. Kako smo obravnavali kakšne zastale vloge v Državnem zboru? Z izrednimi sejami, z veliko negativnimi besedami, ampak zdaj so vatli za to meriti povsem drugačni.

vloženih je 2 tisoč 650 že zavrnjenih. Se pravi, kakšen je bil učinek zakona za tistega, ki je res nekje na dnu, upravičen in dolgo pričakovan, ampak očitno težko živi tudi tistih 2 tisoč 650 upokojencev, katerim so bile vloge zavrnjene.

možnost, da se jim dodeli status oskrbovalca družinskega člana. To je ena izmed možnosti, ki jo imate in ki se je ne želite poslužiti. Drugo je seveda, da dobijo božičnico, v zneskih, ki niso pretirani, mogoče za tiste, ki dobijo manj od 650 evrov, bi božičnice dobili 230 evrov, celo prenizki. Zakaj? Ker morajo vsi preživeti v tej državi, tudi upokojenec z nizko penzijo, samo zelo malo si privošči, malo ali skoraj nič. Če je to odgovor, da so to bombončki, potem, draga koalicija, spoštovana Levica, dajte bombonjere. Hvala.

Volilni bazen 640 tisoč upokojencev predlagatelju narekuje širok manever populističnih korenčkov in eden od teh je tudi uzakonjenje permanentne božičnice. Kaj pa ostali? Kaj pa ostalo delovno ljudstvo? Ali jim bomo tudi uzakonili to isto dobrino? Že drugič smo v tem parlamentu zavrnili predlog opozicije.

Glede na opozorila stroke, nam lahko ta ukrep sesuje pokojninsko blagajno, v kateri že zdaj iz državnega proračuna

pri nadaljnjem oblikovanju sprememb pokojninske zakonodaje, da bi lahko nadaljevanje dela za upokojence, za kader, ki je deficitaren in bi ga bilo smiselno usmerjati v nadaljevanje dela, da bi najprej naslovili deficitarne poklice. Zakaj niste naslovili že v prejšnji točki in tudi predlagali kot neko konstruktivno, kako naj se z novimi smernicami pristopi k pokojninski reformi oziroma jaz bolj pravim spremembam pokojninske in invalidske zakonodaje? Deficitarni poklici, kot so negovalke, negovalci, medicinske sestre, strokovni delavci z usposobljenostjo ZUP, gostinci, informatiki, gradbinci, da ne omenjam težav šolstva pri iskanju ustreznega kadra, mislim, da je namreč tukaj ena od rezerv, ki jo imamo, in če že naslavljamo to nadaljevanje dela upokojencev, da iz te baze dobimo neko količino usposobljenega kadra, ki bi vsaj pet let nadaljevali delo, če ne tudi več. Jaz si želim, da čim več, ker to ohranja vitalnost in zdravje te populacije, v katero sodim tudi sam. Populistični predlog božičnice stranke SDS je nesistematičen poskus nagovarjanja upokojencev, kateremu ministrstvo pri oblikovanju sprememb pokojninske in invalidske zakonodaje ne bi smelo slediti.

Hvala za besedo predsedujoča. Ja, naš pokojninski sistem temelji na vplačilih, je solidarnostni sistem, vendar se vedno znova pojavljajo takšni in drugačni parcialni predlogi rešitev, po navadi takrat, ko nekdo nima škarij in platna in želi pač prispevati z nekimi všečnimi predlogi. Če gremo malo v izračune, mi smo v Državnem zboru že sprejeli minimalno zajamčeno pokojnino, ki znaša 744 evrov. Če gremo gledat, koliko mora biti plača, da pokriješ takšno pokojnino, takšno višino s prispevki, je to krepko prek povprečne plače. Pri izračunu najnižje osnove so prispevki v pokojninsko blagajno 324 evrov tisoč bruto plače 487, pri povprečni plači 562 evrov. Potem imamo minimalno neto plačo 902 evra. evra. Iskati ravnovesje znotraj teh številk je kar težko, hkrati pa ne podirati razmerij med plačami in po drugi strani razmerij med pokojninami. Z vsakimi dodatnimi stalnimi dodatki, ki niso predmet nekih kriznih razmer, je pa te zadeve še toliko težje potem uravnovesiti. Ne zdi se mi prav, da se posega v ta sistem na tak način. Enostavno morajo biti stvari sistemsko urejene. Ko se pogovarjamo o prispevkih iz naslova plač, je vedno težava, da so slovenske plače preveč oprispevljene, ker po davkih slovenske plače niso med višjimi v Evropi, niti državami Skupno, prispevki in plače, pa ja, ampak prispevki so za zdravstveno varstvo in pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če želimo še to znižati, potem se moramo vprašati, kje bomo jemali sredstva za vedno večje število izplačil pokojnin in višje pokojnine, če jih bomo tako določili kot skrbniki državnega proračuna, iz katerega že sedaj doplačujemo 1,3 milijarde letno, zato da se dokapitalizira pokojninski sklad, da se lahko sploh vse te pokojnine na tak način izplača. Seveda se v tistem delovno aktivnem času velikokrat ljudi celo spodbuja, da bi se plačevalo manj prispevkov, to so zelo všečne stvari, da je treba dobiti več na roko denarja, ne plačevati prispevkov. Včasih je bila celo neka fama proti temu, da se ljudje vključujejo v zaposlovanje, da plačujejo prispevke, ker itak ne bodo dobili pokojnine. To so vse neodgovorna ščuvanja. Na dolgi rok si vsi želimo enega stabilnega sistema in jaz mislim, da moramo pri tem vztrajati, ne glede na to, ali smo opozicija ali pozicija. Take stvari, kot je tudi reforma pokojninskega sistema, bi morali skupaj smiselno ne pa ta, zdaj nam najbolj pridigajo ravno tisti, ki so najbolj znižali prispevne stopnje, podaljšali povprečje, takrat, ko je bilo seveda treba te stvari, ko so bili na Vladi, zdaj bi pa vse kontra. mislim, da ljudje take logike ne kupijo, da tudi oni vedo, kako te stvari stojijo, in da pač bo treba razmišljati tudi v bodoče za vse ostale storitve, ki jih bomo potrebovali. Prej smo se pogovarjali o dolgotrajni oskrbi in o drugih storitvah, za katere primanjkuje skrbstvenih poklicev. Če želimo te poklice primerno nagraditi, je verjetno treba nekje spet najti sredstva – ali so to prispevki ali so kakšni proračunski viri. Od kod pa so proračunski viri? Od prispevkov in davkov. Ko se pogovarjamo o obdavčitvi luksuza ali pa nepremičnin, je spet kaos.

tisti drugi, ki se večkrat predstavlja kot davek, je bil pa zgolj pretopitev enega zneska, da je ostal na isti ravni, če ne bi ljudje plačevali 40 % več.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Za pokojninski sistem po vsej verjetnosti vsi rečemo, da ni tako enostaven oziroma da je to zelo zahteven proces, ki ga pač vsaka država po svoje rešuje.

Tudi to bi rad poudaril, da včasih ko govorimo in razpravljamo o tem, kakšna je pokojnina, eni delajo 15 let, eni delajo 20, eni 40, eni delamo pa že čez 40, se pravi, da nimamo vsi enakih osnov, zato bi bilo zmeraj dobro, ko se pogovarjamo o nekih pokojninskih osnovah in zadevah, da bi izhajali iz tega – 40 let pokojninske dobe. To je ena zgodba in od tu se potem gremo levo, desno ali pa gor in dol in potem usklajujemo to zgodbo. Po vsej verjetnosti so tisti, ki niso mogli delati in si zaslužijo sredstva, da bodo lahko normalno živeli tudi potem, ko več ne bodo mogli delati ali pa ko so manj delali. Meni je osnovna zgodba vsega tega ta, da mi ne moremo pričakovati, mi mi zbiramo sredstva iz prispevkov v pokojninski sklad, potem pa ta sklad praznimo tudi za druge namene. Ko bomo sami pri sebi razčistili oziroma znali ugotoviti, da bi bilo dobro,

stroške za pokojnine oziroma to ni strošek, to je minulo delo, to ni strošek, tu se popravljam. To so v bistvu vplačani prispevki, ki smo jih plačevali, da potem lahko dobimo pokojnino. Naš sistem pa je tudi solidarnostni, kar je pa po vsej verjetnosti, glede na to, da smo taka država, ki smo v nekem razvoju, je prav, da smo solidarni, da tudi tisti, ki pač niso mogli v svojem življenju dosti zaslužiti oziroma dosti plačati,

zasluga ali pa obveza vseh nas, se pravi vseh poslancev ali pa države in Vlade, da to uskladi, da potem rečemo, da bomo imeli nek mir. Moja osebna stvar je pa predvsem ta, jaz mislim, da se moramo

običajno živiš, in si recimo srečen. Če je družba razvita in solidarna, tako kot je naša, sem prepričan, da bi morali gledati v tej smeri, da bo povprečen državljan lahko živel normalno. Kot je bilo rečeno, mi smo res dvignili pokojnine v lanskem letu, za 8,8.

Če bomo od tu izhajali in če bomo imeli pred sabo tudi dolgoročno vzdržnost našega pokojninskega sistema, mislim, da smo na pravi poti. Predvsem pa mislim, da bomo morali mi v prihodnosti

so espeji, posamezniki, takšni, ki niso plačevali prispevkov. Jasno, niso plačevali ali niso mogli plačevati, skratka, družba je potem za to odgovorna, da če se mi zadovoljimo s tem, da plačuješ minimalne prispevke, je potem ta minimalna

združimo oziroma res združimo. Skratka, mislim, da smo na pravi poti in da je pomembno to, da rečemo, če smo rekli, 40 let dela je dovolj. Za mene, kot človeka, ki je delal že čez 40 let, je to ampak v vsakem primeru pa moramo vedeti, da neko dobo moramo omeniti. Starost je pač tako, živimo bolj dolgo, to je tudi zasluga vseh nas in zdravstva. Živimo bolj dolgo, kar ni slabo, to je dobro, to je razvoj družbe, ki nam to omogoča, da dlje živimo.

Hvala lepa. Moram se odzvati na par navedb oziroma mogoče tudi malce zavajajočih trditev. Treba je namreč znova zavrniti očitek, da tukaj predlagamo neke parcialne predloge,

ni bilo nobenih pomislekov, da gre za parcialno rešitev. Sedaj, ko bi se slednje uzakonilo, torej da ta božičnica in njeno izplačilo ne bi bilo odvisno od vsakokratne volje vlade, pa zavračate in govorite o nekakšnih parcialnih rešitvah oziroma predlogih, ki jih dajemo s strani Slovenske demokratske stranke. Še enkrat, tudi če imate vi predlog pokojninske reforme nekako že pripravljen, zagotovo še očitno neusklajen, glede na to, da je sekretar povedal, da je socialni dialog šele na začetku, ni to nobena ovira, da se takšen zakonski predlog danes ne sprejme. S tem bi upokojenci imeli zgolj zagotovilo, da bodo tudi v letošnjem letu prejeli božičnico. Kako boste pa potem vi slednje naprej s pokojninsko reformo usklajevali oziroma predvidevali, je pa seveda zaenkrat v vaših rokah. Naj popravim navedbo, da je minimalna zagotovljena pokojnina 744 evrov. Seveda ni. Če že navajate neke zneske, bodite vsaj toliko, da si greste pogledat, kolikšni so ti zneski. Tu ste se malce ušteli, kolega Krajnc, od 1. 1. 2024 je zagotovljena pokojnina 748,24 748,24 evrov, tako da bi bilo dobro, da sploh veste, kaj sprejmete. Da bi bilo dobro, da skupaj kot koalicija in opozicija pridemo do vsebine pokojninske reforme, se strinjam, seveda bi bilo dobro, ampak vi v koaliciji po teh dveh letih niste prišli do opozicije ali pa vsaj konkretno do Slovenske demokratske stranke še z nobeno vsebino predloga, verjamem, da je sploh zaenkrat še nimate, zato pa tudi niste prišli. Da je takšno sodelovanje dobro, pa kaže dejstvo iz leta 2012, kjer je bila takratna reforma sprejeta s konsenzom vseh poslancev v Državnem zboru, tako koalicije kot opozicije. Ker nenehno poslušamo tukaj v Slovenski demokratski stranki vaše očitke, kako smo takrat znižali prispevne stopnje, čeprav sem že dostikrat povedala, da ne gre ZPIZ-2 enačiti z ZPIZ-1, ker gre povsem za drugačen način izračunavanja pokojninske osnove, ampak seveda, to, kar pove opozicijska poslanka, to itak ne drži in se pač tretira z vaše strani povsem drugače, sem si malce prebrala tudi magnetogram takratne seje, ko se je pokojninski zakon v tretjem branju tudi potrjeval. Sedaj bom prebrala par citatov takratnih poslancev opozicije, ki so danes tudi del vaše koalicije, da se potrdi dejstvo, na katerega večkrat opozarjam, da je takrat sprejeta pokojninska reforma v bistvu zadržala nadaljnji padec pokojnin in da ni šlo, kot vi radi zavajate tukaj z raznimi političnimi floskulami, za nobeno znižanje prispevne stopnje. stopnje. Poslanska skupina Socialnih demokratov, takratno stališče, dr. Andreja Črnak Meglič je povedala slednje: »Novi zakon bo ob izpolnjevanju pogojev za starostno pokojnino zadržal nadaljnje padanje pokojnin, ki je vgrajeno v obstoječi pokojninski zakon ZPIZ-1.« če bi ZPIZ-1 še naprej obveljal, bi prišlo do padca pokojnin, kar je pokojninska reforma, ki je bila nazadnje sprejeta leta 2012, v času vlade Janeza Janše, tudi zadržala. Takrat je bilo tudi rečeno, med drugim: »Socialni demokrati smo veseli, da se je vlada vsaj v ključnih točkah dogovorila s sindikati. Socialni demokrati bomo podprli pokojninsko reformo. To bomo toliko lažje storili zato, ker je vlada v poteku obravnave pokojninskega zakona v Državnem zboru na točkah vendarle prisluhnila opoziciji.« Me zanima, kako bo takrat, če bo sploh prišlo do tega, ko bo tukaj obravnava vaše pokojninske reforme. Prav tako navaja, citiram: »Izboljšani »Izboljšani so bili tudi pogoji za upokojevanje tistih zavarovancev, ki so začeli delati pred 18. letom starosti, pa tudi tiste določbe, ki zagotavljajo varstvo pričakovanih pravic za brezposelne, delovne invalide, prejemnike poklicnih pokojnin. Predlog pokojninskega zakona torej, ki je danes v tretji obravnavi, je glede na dejstvo, da pokojninsko reformo potrebujemo takoj, in glede na to, da je vsebina ključnih rešitev rezultat doseženih kompromisov vlade s socialnimi partnerji, pa tudi z opozicijo, nedvomno korak naprej.« To je bilo stališče Socialnih demokratov. Stališče Poslanske skupine DeSUS: »V Poslanski skupini DeSUS pozdravljamo nov izračun odmere pokojnin, saj bo precej upočasnil leta padanja pokojnin glede na današnjo vrednost.« Pa stališče Pozitivne Slovenije, v njenem imenu takrat Barbara Žgajner Tavš: »Danes je pred nami predlog zakona, ki je usklajen s sindikati in, moram reči, tudi z opozicijo. Za to gre, bom rekla, pohvala ministru, ker je odigral politično izjemno modro in prisluhnil marsikateremu zelo jasnemu in resnemu opozorilu opozicije, zato lahko danes rečemo, da je zakon sprejemljiv in da je zakon takšen, da bo omilil marsikatero posledico.«

Poglejmo, kaj je takrat dejal predsednik Državnega zbora, ki je prihajal iz Pozitivne Slovenije, mag. Stanko Stepišnik: »Všeč mi je, ko nastopi složnost, sinergija, da dosežemo postavljeni cilj, to je pokojninska reforma. Všeč mi je, ko 90 poslank in poslancev razmišlja za isti cilj. Všeč mi je, da je vsem nam cilj sprejeti takšno zakonodajo, ki je dobra tako za ljudi kot državo. Všeč mi je, da je vlada poslušala in udejanjila pobude, razmišljanja, predloge, stališča in mnenja opozicije. Všeč mi je, to se je zgodilo v tem letu, da so bili upoštevani predlogi opozicije. Všeč mi je takšno delo in naj postane stalna parlamentarna praksa.«

populistično obravnavo, ker so med upokojenci volivci vseh političnih strank, so naši državljani, so ljudje, ki imajo relativno nizke dohodke in o tem se danes pogovarjamo. Od nekaj čez 600 tisoč prejemnikov takih in drugačnih pokojnin jih dobra polovica prejema pokojnino, nižjo od 900 evrov, kar je prag tveganja revščine, upokojencev prejema pokojnino, nižjo kot 700 evrov. Torej, govorimo o eni skupini ljudi, ki jo je Golobova koalicija zadnji dve leti izjemno zapostavljala, kljub temu, da ste se širokoustili s tem, kako ste z raznimi dodatki ta materialni položaj, ki se je zaradi izjemne rasti cen hrane pred dobrim letom dni oziroma letom in pol, drastično poslabšal, ob 10,3-odstotni inflaciji nedolgo nazaj so cene hrane bistveno bolj porasle, za 30 in več odstotkov, nekatere tudi za 50 in več odstotkov, podobno cene energentov in elektrike. V takih razmerah bi bilo treba sprejeti bolj konkretne ukrepe za pomoč predvsem temu segmentu upokojencev, ki sem ga na začetku omenil, ki prejemajo najnižjo pokojnino. Kar se tiče zakona, ki ga predlaga Slovenska demokratska stranka, božičnico poznajo po številnih državah, pod tem imenom ali pod kakšnim drugačnim imenom. Nekako je prav, da tudi v Sloveniji končno to področje sistemsko uredimo in da tudi mi uzakonimo ta, vi ste ga lani decembra poimenovali zimski dodatek, ki ste ga sprejeli tudi na formalno sporen način s kršitvijo Poslovnika, kar je sicer stalna praksa, odkar vladate, ker ste to zadevo umestili v zakon o izvrševanju proračuna v nasprotju s pravili igre, ki veljajo v Državnem zboru, ampak ne glede na to, vi ste pač lani decembra upokojencem izplačali med 58 in 182 evri tega tako imenovanega zimskega dodatka. Naš predlog je v minimalnem znesku polovica letnega dodatka, kar pomeni med 75 in 230 evri, torej je zneskovno to približno enak obseg sredstev, kot je bil upokojencem izplačan v lanskem letu. Kaj je razlika? Razlika je v tem, da bi s sprejetjem tega zakona se na nek sistemski način postavil temelj za vsakoletno avtomatično izplačilo te božičnice. Zakon določa ne manj kot polovico letnega dodatka, lahko pa več glede na makroekonomske razmere se pač vlada lahko odloči, ker je situacija ugodna, prilivi boljši, kot so bili pričakovani, konec leta se to že ve, pa se lahko odloči, da se izplača v bistveno višji višini, v dvakratniku tega zneska. Mi mislimo, da je s tem ta zadeva na formalnopravni način ustrezno urejena. Kje se zatika, da ni podpore? Ja, verjetno je vsakomur jasno, kje se zatika – predlagatelj ni pravi, pri tem se zatika. Lani, ko ste vi meseca maja to koalicija – Svoboda, SD in Levica, je bil predlagatelj očitno pravi, kljub temu, da je bila kršena procedura, malo povožena ustava, za sprejetje tega zimskega dodatka ste vi to uzakonili, letu niso bile nič boljše, kot so letos. Mogoče bodo letos za izplačilo te božičnice v takem znesku, kot jo predlagamo, še enkrat poudarjam, da je v približno enaki višini, kot je bila izplačana lani, mogoče še bolj ugodno. Zaradi tega enega vsebinskega razloga, zakaj temu nasprotujete, ga ni. Celo več, jaz osebno sem trdno prepričan, da boste prej ko slej vi prišli z nekim vašim predlogom, ki bo nekje v teh okvirih, ampak potem ne bo več bombonček, bombonjera ali ne vem kaj ste še izjavljali v teh razpravah, ampak bo vaše darilo upokojencem, to pa ne bo več bombonjera in ne bombonček. To je neresno zaradi tega, ker ni bilo do zdaj slišati enega vsebinskega argumenta s strani Svobode, ki bi govoril o vsebinskem zavračanju tega predloga. Makroekonomske razmere omogočajo, zadeva je uzakonjena na sorazmeren način, ki ne izpostavlja javnofinančnih problemov, tako da nekega razloga za zavračanje, razen tega političnega, ki pa ga v tem primeru po mojem mnenju ne bi smelo biti, ni. V čem se razlikuje sedanja Golobova vlada in Golobova koalicija od prejšnje vlade pri obravnavi upokojencev, če se osredotočim samo na ta del? V času prejšnje vlade med letoma 2020 in 2022, ko so bile razmere zaradi covid krize bistveno bolj zaostrene, so bili upokojencem trikrat izplačani dodatki, trikrat pod takim ali drugačnim imenom, plus še dodatno 150 evrov spomladi 2022 zaradi dražitve energentov in električne energije, plus to, da so se seveda položnice znižale in tako naprej, ampak govorim zdaj samo za upokojence. Upokojencem so bili ti dodatki izplačani v znesku med 130 in 300 evrov, se pravi, v dveh letih so takih dodatkov dobili 900 evrov tisti z najnižjimi pokojninami, ker je bil seveda sistem obrnjen v obratnem sorazmerju – tisti, ki je imel nižjo pokojnino, je prejel več tega dodatka, tisti, ki je imel višjo, ga je prejel manj, kar predlagamo tudi pri tej božičnici in kar je prav. Napako, ki ste jo vi naredili pred dvema letoma, ko ste dali nek kao dodatek dva meseca, pa ste ga vezali v odstotek od pokojnine in istočasno še zavajali upokojence, da ste jim s tem izredno uskladili pokojnine. Dvakrat narobe. Zavajali ste jih, da je bila izredna uskladitev, ki je ni bilo, ob 10,3-odstotni inflaciji, bila je samo redna. dodatek so dobili tisti z najvišjimi pokojninami. Tisti, ki je imel 700 evrov pokojnine, ni dobil niti 30 evrov tega dodatka, neke vrste zimskega, če želite, ker je bilo tudi pozimi to izplačano, tisti s 3 tisoč je pa dobil petkrat toliko, 150 evrov. To ste pa vi počeli. To je razlika med nami pa vami. Kakšna je še razlika? Mi nismo z nepotrebnimi obremenitvami obremenjevali ljudi tam, kjer ni bilo potrebno, tudi upokojencev ne, vi pa ste jih. Vi ste jim uvedli davek na dolgotrajno oskrbo. Mi smo uvedli zakon, vi ste ga blokirali – in je blokiran še zdaj v velikem delu – in uvedli istočasno enoodstotni davek tudi upokojencem, ki ga bo treba plačevati od 1. julija prihodnje leto. Če se omejim samo na ta del, ki se tiče problema, o katerem govorimo danes, in kjer moram reči, da ni nekih argumentov, da bi se ta predlog zavračal. Tudi je ta predlog dober zaradi tega, ker zavezuje vsako vlado, tudi za naprej. Jaz si ne znam predstavljati, da bi po vaši vladi prišla pa neka druga vlada in bi to izničila, ne znam si tega predstavljati. Take stvari se pač ne morejo zgoditi. Ko je nekaj enkrat uzakonjeno, potem velja. In zaradi tega je to dobro za upokojence, za vse upokojence, če želite, politično, med katerimi so volivci vseh političnih strank. In tako bi bilo treba na to gledati, če že gledate politično, in v takem primeru bi morala biti odločitev glede nadaljnje obravnave tega zakona drugačna. Seveda je potrebno zavrniti tudi to mantro, ki jo tako predsednik Vlade Golob kot njegova vlada, kot Golobova koalicija ponavlja od spomladi naprej, kako ste vi pa zagotovili zgodovinsko najvišji dvig pokojnin. Dvakrat je to laž. Prvič, nič niste zagotovili. Nič, zaradi tega, ker redna uskladitev se izvaja na podlagi zakona, vlada o tem ne odloča, parlament tudi ne. Zakon to določa. In zakon je pač določil glede na miks dviga plač in rasti cen, kakšna je uskladitev bila lani in kakšna je bila letos. Zakon je to določil. Nič niste vi določili, nobena vlada tega ni določila. Je pa prejšnja vlada ob bistveno manjši inflaciji poleg redne uskladitve tri leta nazaj izvedla tudi izredno uskladitev, to pa je odločila prejšnja vlada, ampak so bili odstotki zelo majhni glede na to, da inflacije ni bilo, je bila celo negativna v enem obdobju

In takrat se je pa pričakovala ta izredna uskladitev, s katero ste zavajali ljudi, da je šlo za 4,2-odstotno izredno uskladitev. Bil je samo dodatek, samo dodatek, dvomesečni, nobene izredne uskladitve, o tem pa bi morala odločati vlada, seveda pa ni. Tega ni bilo. In tukaj je razlika med nami in vami ta, da če bi bila neka druga vlada, če bi vlado vodila Slovenska demokratska stranka, bi lani ob 10,3-odstotni inflaciji upokojenci dobili uskladitev do celotne inflacije zaradi tega, ker so bile razmere izjemne, ker seveda po tem modelu, ki velja v zakonu, se dvig plač ni mogel še upoštevati, ker ga eno leto nazaj ni bilo, potem pa je bil. Kar se tega tiče, toliko o tem. Druga zadeva – glede na višino inflacije seveda ne gre za noben zgodovinski dvig. Realno gledano so se pokojnine v preteklih obdobjih že bistveno bolj dvignile kot v sedanjem obdobju. Najbolj so se realno dvignile v obdobju 2004–2008, in sicer za okrog 23 odstotkov. Toliko glede tega. Verjamem pa, da bomo tukaj še kar naprej poslušali, ampak mislim, da to ni toliko pomembno. Pomembno je pač, da se stvari zastavijo za naprej in da se v zakonu na nek, bom rekel, formalno korekten način, tudi javno finančno vzdržen način, kar ta zakon predvideva, zagotovi izplačilo te božičnice, ki je v nekaterih državah tudi neke vrste dodatek za kurjavo. Mislim, da ga nekateri celo tako poimenujejo, kar je logično. Jasno je, da so pozimi stroški višji, kar se tiče ogrevanja, energentov in tako naprej. In seveda so najvišji za tiste, ki imajo najnižje prejemke. In zaradi tega je tudi prav, da se v tem obdobju tem ljudem pomaga. Tako da ta predlog, ki je bil posredovan s strani Slovenske demokratske stranke, je posredovan zaradi tega, da se to področje končno uredi na ta način, da se ne bodo vlada, ministrstvo, parlament vsako leto ukvarjali s tem vprašanjem. In model, ki je predstavljen, je po naši oceni dober, je smiseln, omogoča fleksibilnost, kot sem prej povedal. Vlada glede na te javno finančne makroekonomske razmere lahko oceni, koliko več od minimalne božičnice, ki je po zakonu po zakonu predvidena 50 odstotkov od letnega dodatka, lahko v posameznem letu nameni. Še enkrat, ni nobenega argumentiranega razloga, da se tega zakona ne bi podprlo. Mislim, da je potrebno upokojence obravnavati kot enakopravne državljane. Ne jih obremenjevati s takimi političnimi nalepkami, kot ste jih nekateri danes v tej razpravi. Mislim, da to ni prav in ni korektno. In zaslužijo si, zaslužijo si glede na višino pokojnin, ki sem jo prej prebral,

Hvala za besedo, predsedujoča. Poslanska skupina SDS je vložila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim predlagajo izplačilo božičnice v višini najmanj 50 odstotkov letnega dodatka. Kar je sicer zelo všečen predlog, kot seveda vsi njihovi predlogi, saj so oni konstruktivna opozicija, ki ni uspela oziroma ni želela svojih predlogov realizirati v svoji vladi in jih sedaj predlagajo nam. Meni je to osebno zelo dvolično. Ampak vseeno naj naštejem, kaj je naša vlada, vlada dr. Roberta Goloba že naredila za upokojence. Po letošnji rekordni 8,8 procentni uskladitvi pokojnin, ki je najvišja po letu 1992, je minimalna pokojnina na polno delovno dobo znašala 748,27 evrov, povprečna pokojnina pa 895,30 evrov. Vpeljali smo institut zagotovljene vdovske pokojnine za vse vdove ali vdovce, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje predčasne starostne in invalidske invalidske pokojnine. Ta bo znašala toliko kot zagotovljena starostna pokojnina. S tem ukrepom zmanjšujemo tveganje socialne izključenosti te skupine prebivalstva, ki spada med ranljivejše. Sprememba je seveda stopila v veljavo s 1. januarjem 2024. Zagotovili smo višjo osnovo za odmero pokojnine za izboljševanje položaja delovnih invalidov. To so ljudje, ki so delali skrajšani delovni čas. Od 1. januarja letos se pri odmeri pokojnine kot osnova upošteva dohodek, ki bi ga prejemali, če bi delali za polni delovni čas. Ukrep velja tudi s 1. januarjem 2024. Ob koncu lanskega leta so upokojenci prvič v zgodovini poleg letnega dobili tudi zimski dodatek, ki je znašal 40 odstotkov letnega dodatka. In pa še to, ne pozabimo, da so bile višje pokojnine izplačane že lani in predlani. V novembru in decembru 2022 se je izvedla začasna in predčasna uskladitev pokojnin v višini 4,5 odstotkov, v mesecu februarju 2023 pa so se pokojnine redno uskladile za 5,2 odstotka. Upokojenci so v novembru in decembru 2023 prejeli povečan del prejemkov v višini 1,8 odstotka, vse z namenom lažje premostitve obdobja do učinka naslednje redne uskladitve. S tem so upravičenci do zagotovljene starostne pokojnine s polno pokojninsko dobo do konca lanskega leta prejeli izplačan znesek v višini 700 evrov, kar je bila tudi naša koalicijska zaveza. Glede uskladitev pokojnin in socialnih transferjev pa bi želela povedati sledeče. Socialni transferji in pokojnine se usklajujejo po zakonu, a mi letos nismo omejevali rekordne uskladitve, kar pa so počele vlade od leta 2012 naprej. Prejemnikom socialnih transferjev v naši vladi nismo dali nič več kot upokojencem. Konec koncev so mnogi upokojenci, zlasti tisti s pokojnino pod 713 evrov, prejemniki socialnih transferjev, torej teh dveh skupin ne moremo ločiti. In pa naj ne pozabimo, na to se ne sme pozabiti – kdo je z Zujfom spremenil odmerni odstotek pokojnine iz 73 odstotkov na 57,25 odstotkov? Vi, spoštovana opozicija. Nihče drug kot vi. Če smo realni, te koalicije takrat ni bilo in vi ste tisti, ki ste spremenili odmerni odstotek, znižali ste ga, za to so ljudje dobili tudi manjšo pokojnino. To je to. Hvala lepa.

Potem, da gremo dalje. Zgodovinski rekordni dvig pokojnin, ki ste jim ga vi zagotovili letos v višini 8,8 %. Pa ne se sprenevedati, vi niste ničesar zagotovili, ampak ste morali izpolniti zakonsko določilo. določilo. Če tega ne bi, bi pač kršili zakon. Vi niste ničesar sprejeli, ničesar zagotovili in niste želeli sprejeti, ker so vas opozarjali tudi na izredne uskladitve, ki jih pa niste želeli sprejeti, čeprav so bili izpolnjeni zakonski pogoji.

ki se pri tej formuli upošteva v višini 40 %. Toliko o tem, kaj je potem ostalo upokojencem dejansko v žepu. Bore malo, zato jih pa imate na cesti, vsake toliko časa pred parlamentom, ko zahtevajo od vas, da jim že enkrat prisluhnete in izboljšate njihov položaj. Ničesar niste zagotovili. Ste pa lagali in zavajali. Že z letom 2022. Naslednja vaša laž. Prejemnikom socialnih transferjev nismo dali nič več kot upokojence. Ah, bežite, no! A res? Vsem prejemnikom socialnih transferjev, vsem brez izjeme ste dali energetski dodatek, ne pa upokojencem. Tudi tistim ne, ki so živeli pod pragom revščine. Dali ste prejemnikom socialnih transferjev in varstvenega dodatka. Zdaj pa, če gledamo število prejemnikov varstvenega dodatka, je približno v celi v celi masi okrog 10 %, ampak vi imate 58 % upokojencev pod pragom tveganja revščine. Te razlike vi niste pokrili z ničemer. Ste pa vsem prejemnikom socialnih transferjev zagotovili energetski dodatek, da ne govorim o tem, da ste socialne transfere uskladili za 10,3 %, medtem pa za pokojnine zgolj redno uskladitev, ki ste jo morali izvesti po zakonskem določilu za 5,2 %. Ja in tudi tukaj ste zavajali in lagali. Zakaj? Zaradi tega, ker sem že prej citirala tako predsednika Vlade kot pristojnega ministra Luka Mesca, ki sta oba javno povedala, da boste enako kot socialne transfere uskladili tudi pokojnine in da z novembrom in decembrom leta 2022 izvajate predčasno izredno uskladitev pokojnin. je pa seveda čas pokazal, da do tega ni prišlo, ker je prišel pa mesec januar, ko te uskladitve več ni bilo in so upokojenci padli nazaj na znižano pokojnino. In se je potem pokojnina redno uskladila tako, kot pa je bilo po formuli za 5,2 %. Ampak socialne transfere, spoštovana kolegica iz koalicije, pa za 10,3 % v letu 2023. zdaj mi pa razložite vašo trditev:

pa razlika. Spoštovani kolegi iz koalicije, razumemo, pač ne želite potrditi predloga, ki ga je v zakonodajni postopek dala Slovenska demokratska stranka, ne glede na to, da bodo s tem oškodovani vsi upokojenci. Vsi, brez izjeme, levi, desni, srednji, vsi. Ampak ne tukaj zdaj z nekimi lažnimi populističnimi političnimi zavajanji trditi, kaj vse ste vi naredili, ker v resnici niste naredili, ker to so dejstva, ki so preverljiva. In uvedba zagotovljene vdovske pokojnine, ja, ste jo uvedli, ampak takrat, ko smo mi to predlagali. Mi smo prišli s tem institutom. Takrat so bile pa verjetno pavšalne rešitve, ker je to predlagala znova Slovenska demokratska stranka. Tega pa koalicija zdaj ne bo, Ampak potem ste verjetno slučajno ugotovili, da pa vseeno ne bi bilo slabo, če predlog potrdite, pa ste prišli s svojim predlogom v Državni zbor in ga potrdili. In mi nismo nasprotovali zaradi tega, ker v tem se pa razlikujemo od vas, če je predlog dober, ga bomo tudi podprli. In to ni bil eden in edini predlog. Ampak ne, vi v tem mandatu a priori zavračate vse predlagane rešitve s strani opozicije, s strani Slovenske demokratske stranke, v kateri jih vlagamo za upokojence. Če boste tudi v nadaljevanju

za svojimi besedami stojim in vedno bom stala in oseba, ki neprestano zavaja in laže, ne more govoriti meni, da lažem in zavajam, ker neprestano že dve leti poslušamo eno in isto s strani opozicijske kolegice. Kar se tiče Zujfa, to ni pasé, naredili ste škodo upokojencem in to se še vedno kaže. Pa še to, mimogrede, na ulicah je gospod Rupar. Tukaj se moram strinjati z mojo kolegico Saro, to je oseba, ki ima župansko plus poslansko pokojnino in mislim, da on ne more jamrati. Hvala lepa. Prejemnikom socialnih transferov nismo dali nič več kot upokojencem, prejemnikom socialnih transferov smo dvignili socialne transfere za 10,3 procente, upokojencem smo dvignili pokojnine za 5,2 procenta. Spoštovana kolegica, ta vaša trditev je laž. Hvala lepa.